Готові до реєстрації? Будь ласка, займайте робочі місця.

Отже, прошу зареєструватись, прошу включити реєстрацію. 10:02:47

Зареєстровано 341 народний депутат. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, я хочу повідомити, що вчора українська делегація фактично вже завершила роботу в 140-й Асамблеї Міжпарламентського союзу, це величезний найдавніший міжнародний форум. У роботі 140-ї Асамблеї взяли участь делегації 163 країн на чолі з 60 головами парламентів, спікерів різних країн. Загалом участь у форумі взяли тисячі 200 членів парламентів всього світу. Вперше українська делегація запропонувала свою Резолюцію про неприпустимість найманства як засобу підриву миру та порушення прав людини. Делегація провела дуже інтенсивну роботу із учасниками форуму задля її ухвалення. І я переконаний, завтра вона буде прийнята. Я, колеги, хочу подякувати всім членам делегації: і Борису Тарасюку, Олені Шкрум, Олені Сотник, Леоніду Ємцю за участь в цьому форумі. І хочу сказати, що з високої трибуни Асамблеї Міжпарламентського союзу я розповів про злочини російських окупантів на окупованих територіях Криму та Донбасу і звернувся до російської делегації, яка була присутня в залі, і особисто до Голови Державної думи із закликом забрати свої окупаційні війська з території України і перестати вбивати українських громадян. І я переконаний, це ще одна перемога України на дипломатичному фронті. Також хочу повідомити, що днями поширилась інформація, що було прийняте рішення суду про відміну нібито українського закону, який стосується приведення у відповідність назви українських церков. Хочу наголосити: рішення окружного суду не є остаточним, воно буде оскаржене мною, згідно закону, в апеляційній інстанції, а якщо буде потрібно, і в касаційній. То ж закон є чинним, і парафії Московського патріархату повинні законно і чесно називатися "Російська православна церква в Україні" і не ховатись під назвою Української православної церкви. Українська православна церква в Україні є одна. Українці, друзі, не віримо кремлівським маніпуляціям, реванш не пройде, закон залишається в силі, і надалі продовжується активний перехід громад до Української православної церкви. Хочу також нагадати, що сьогодні, у вівторок, ми маємо 30 хвилин для виступів від фракцій. І я прошу, колеги, зараз провести запис на виступи від груп і фракцій, будь ласка. До речі, я хочу подякувати також пані Заружко, яка брала участь від Радикальної партії в роботі Міжпарламентської асамблеї, за активну дієву роботу. Більшість наших делегатів обрані в керівні органи Міжпарламентської асамблеї. Отже, від "Народного фронту" до слова запрошується голова фракції "Народного фронту" Максим Бурбак. Шановні колеги, світове співтовариство визнало, що голосування 31 березня пройшло без істотних порушень. Чесні вибори – це привілей, яким можуть похизуватися далеко не всі пострадянські держави. Але українці постійно відстоюють право на вільний вибір, за це боролися майдани, за це триває боротьба на фронті. Росія пішла війною на Україну, щоб позбавити нас можливості самостійно обирати. Але на відміну від Росії в Україні діє реальне народовладдя, у нас є змагальність кандидатів, змагання ідей і програм. Після Революції Гідності ми забезпечили вже четверте демократичне волевиявлення. Хочу окремо відзначити провідну роль Міністерства внутрішніх справ у забезпеченості законності і порядку під час виборчого процесу, в цьому велика персональна заслуга міністра Арсена Авакова. Ми відстоюємо європейські цінності і рухаємося до вільного світу, ми мусимо продовжити зміни, які були започатковані у 2014 році урядом Арсенія Яценюка. Наша мета – це держава з найвищими стандартами свободи, безпеки і справедливості. Для втілення реформ важливо, щоб новообраний Президент мав безумовну легітимність, Президент, якого визнає український народ, якого поважатиме армія, поважатиме світ. Незалежно від результатів виборів Президента України позиція "Народного фронту" незмінна: ми ніколи не приймемо розвороту з курсу на вступ до ЄС і НАТО, з курсу на державний статус української мови. "Народний фронт" не прийме капітулянтських угод з Путіним, в тому числі у вигляді федералізації, відмови України від Криму чи амністії для терористів. Остаточне рішення щодо будь-яких мирних угод з Росією буде ухвалювати Верховна Ради України і тільки, це вимога Конституції. Жоден Президент не диктуватиме парламенту України свою волю. "Народний фронт" ніколи не прийме узурпації влади однією особою. Це наші незмінні червоні лінії впродовж багатьох років, які ми нікому не дозволимо перейти. Не забувайте, що реальна війна проти України триває, концентрація російських військ на нашому кордоні залишається високою, ворог чекає нашої дестабілізації. "Народний фронт" не допустить цього і боротиметься за Україну до цілковитої перемоги. Саме тому ми вимагаємо від кандидатів і політичних сил відповідальності і державницьких позицій. Вимагаємо від обох кандидатів серйозності і змістовної дискусії, не плутайте вибори Президента держави з розвагами і змаганнями на ринку. Ми також звертаємося до колег депутатів: ваше робоче місце тут, в парламенті, і парламентська передвиборча кампанія ще не почалася. Тому повертайтеся і долучайтеся до роботи, не відволікайтеся на популізм. У ці дні парламент розглядає важливий законопроект про мову, він відповідає нормам і стандартам, які прийняті у демократичних країнах. Цей закон надзвичайно важливий в умовах гібридної агресії. Захист і утвердження української мови – це пріоритетне питання національної безпеки… "Народний фронт" однозначно підтримує ухвалення Закону про захист державної мови і закликає до цього колег з інших фракцій. Дякую. Дякую вам. Від "Опозиційного блоку" до слова запрошується Новинський, Шановні українці, шановні колеги, те, що Верховна Рада сьогодні вперто продовжує розгляд дискримінаційного за своєю суттю мовного закону, показує: прибічники Петра Порошенка так і не зрозуміли, чому на виборах 31 березня лише 16 відсотків українців підтримали політичний курс чинного Президента. Вибори стали вироком системі, за якою політики, не маючи змоги і сміливості закінчити війну і справитися з кризовими явищами в економіці, соціальній сфері, толеруючи корупцію, беззаконня, намагаються повернути дискусію в русло гуманітарних проблем. Мова, церква, історія – все це лише ширма, якою Петро Порошенко прикриває власну бездіяльність і корумпованість свого оточення. Простіше говорити про європейське майбутнє ніж відповідати про злиденну сучасність, можна влаштувати урочистості з приводу Томосу і на деякий час забути про розбиті дороги, зупинені заводи, зубожіння українців. Як наслідок, така політика потерпіла цілковите фіаско, і сьогодні лише чудо може врятувати Петра Порошенка у другому турі. Але констатуємо, у стінах парламенту сьогодні продовжується імітація бурхливої політичної діяльності замість вирішення гострих проблем. Всі ці ігри в політику були б можливі, якби питання, що виносяться на розгляд Верховної Ради, не розколювали суспільство. І мовний закон, розгляд якого триває сьогодні, і намагання втрутитися в церковне життя, і нав'язування громадянам концепції історії – все це призводить до поділу суспільства на "правильних" і "неправильних". Перший тур виборів став реальним вироком. Досить експериментів у гуманітарній сфері, візьміться краще за реальну роботу і виведення страни з кризису… Фракція "Опозиційного блоку" зареєструвала чималу кількість проектів законів і постанов, які потребують негайного розгляду, оскільки містять надзвичайно важливі моменти з точки зору функціонування економіки та соціальної сфери. Натомість усі ці законопроекти покладено у довгий ящик, а вони могли б суттєво, позитивно вплинути на ситуацію в країні. Ми вважаємо, що потрібно прийняти у другому читані Виборчий кодекс, щоби парламентські вибори восени цього року пройшли на новій і більш прозорій основі. Нагальною необхідністю є прийняття законодавства з регулювання тарифів на комунальні послуги для населення. Необхідно також забезпечити прийняття законів, що лежать в основі виконання Україною зобов'язань в рамках Мінських домовленостей. Саме ці питання, а не мовний закон, що вже фактично на кілька тижнів паралізував роботу Верховної Ради сьогодні, є найбільш актуальними на думку більшості наших виборців. Саме тому від імені фракції "Опозиційного блоку" закликаю припинити розгляд мовного закону і повернутися до розгляду

про наших виборців чи про збанкрутілого політика, який хоче всіма силами втриматися в президентському кріслі, втриматися в тому числі за рахунок розколу суспільства за мовними і конфесійними ознаками. Дякую за увагу.

7 квітня ЦВК оприлюднило остаточні результати першого туру виборів Президента. Перш за все я хочу подякувати громадянам, котрі віддали свої голоси за Петра Порошенка і його чіткий план перетворення України у заможну і сильну європейську державу. Особлива подяка українським воїнам. Саме ваш щоденний захист є запорукою зміцнення демократичних свобод українців у власній незалежній державі. Високий рівень організації прозорого та чесного волевиявлення громадян визнали усі західні спостерігачі та міжнародні інституції. Позитивно оцінили підготовку і проведення виборів спостерігачі від ОБСЄ, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО, посли "Великої сімки" та десятки авторитетних західних політиків і експертів. Нагадаю, що головним гарантом проведення прозорих цьогорічних виборів є саме Президент Петро Порошенко. А пам'ятаєте, як протягом минулого року наші опоненти залякували суспільство, мовляв, ці вибори будуть масштабно сфальсифіковані? Але реальна оцінка незалежних міжнародних експертів довела зворотнє: перший тур виборів став чи найбільш демократичним за часи нашої незалежності. Це наглядний приклад для українців, як картинка на ТБ може кардинально відрізнятися від реальності. Попереду доленосний другий тур. Тут вже не йдеться про прізвища, а визначається подальший шлях розвитку України. Погляньте на ейфорію російських пропагандистів та кремлівських політиків. Всі вони мріють про слабкого Президента України для послаблення нашої країни як на міжнародній арені, так і в політичному та економічному планах всередині країни. Вчора українська громадськість була здивована відмовою кандидата Володимира Зеленського здати тести на наркотики міжнародним антидопінговим організаціям. це була саме ініціатива пана Зеленського, щоб кандидати пройшли тести на наркотичну залежність. Але, як вже показав досвід, це його звична поведінка: він робить голосні заяви, ставить категоричні вимоги, які сам навіть не думає виконувати. Іншими словами, людина живе у віртуальному світі телевізійної картинки. Вимагати незалежної експертизи, а замість того проводити театралізовану здачу крові у лабораторії свого приятеля, де відбір крові здійснює актор власного серіалу. Здається, вже навіть його виборцям важко пояснювати логіку такої поведінки. Відмова від тестів в організаціях з всесвітньою репутацією породжує ще більше підозр. Уявіть масштаб загроз для України, якщо в час війни відповідати за дипломатичний фронт, національну безпеку та оборону буде людина із наркотичною залежністю. Подібна непослідовність і нелогічність від кандидата Зеленського простежується і в питаннях дебатів, які вимагає майже 80 відсотків громадян України. Суспільство має отримати відповіді на ключові питання по суті, але Володимир Олександрович шукає будь-які причини, аби тільки не вийти на прямі відкриті дебати. Петро Порошенко відповів просто: "Стадіон – так стадіон". І логічно, що дата проведення дебатів на "Олімпійському" може бути саме 14 квітня, це останні вихідні перед днем голосування другого туру. А офіційні дебати відповідно до чинного законодавства мають проходити 19 квітня і лише у студії суспільного мовника. Петро Порошенко готовий до дебатів і 14 квітня на стадіоні, і 19 квітня на організованому суспільним мовником майданчику. Єдиним питанням залишається, чи готовий сам Володимир Зеленський виконувати свої власні вимоги. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії до слова запрошується Олег Валерійович Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. В першу чергу, я хочу подякувати всім нашим виборцям, більше мільйона українців, які проголосували на минулих президентських виборах за мою кандидатуру. Дорогі люди, дорогі українці, дорогі однодумці, дякую вам! Ми не підведемо вас, і можете вірити нам. Боротьба не закінчується. Як казав Уїнстон Черчіль, британський прем'єр, що таке перемога: це з оптимізмом рухатися від поразки до поразки; якщо ти не відчуєш смаку поразки, ти ніколи не зрозумієш, що таке перемога. Наші перемоги, українці, попереду. Але перемога – це не для того, щоб над вами жартувати, для того, щоб над вами знущатися чи грабити, як сьогодні це робиться. Ми йдемо до перемоги для того, щоб навести порядок в країні, це ключове, що сьогодні треба. Подивіться, у що сьогодні перетворилися президентські вибори – цирк. Кандидати, які претендують на те, щоб керувати 45-мільйонною країною, чим вони змагаються? Не програмами, не ідеями, не шляхом розвитку, а вони змагаються аналізами, у кого які аналізи. Ви мені розкажіть, яка різниця людям, які сидять без роботи, без зарплати, в яких в дітей немає заробітків, у яких пустий пустий холодильник, які на базарах стоять, не можуть заробити 3 копійки, яка різниця, які аналізи в тих кандидатів? Вони хочуть від Президента, від влади одного – сильна економіка, сильна країна, робочі місця, достойні зарплати, достойний рівень життя. А що натомість отримують? Цирк, І потім ми дивуємося, чому молодь виїжджає за кордон, чому ми так живемо, чому люди не бачать перспективи. Тому що измельчали ці кандидати, тому що це пігмеї політичні, які змагатися можуть тільки аналізами. Саме тому ні я, ні наша команда, ми не підтримуємо жодного з кандидатів, жодного з тих, хто сьогодні є, ми не підтримуємо. Ми пропонуємо альтернативу – шлях розвитку країни: відновлення економіки, наведення порядку в країні, наведення порядку у владі, дисципліни, відповідальності влади перед громадянами. Цілий пакет законопроектів зареєструвала наша команда, щоб дати розвиток економіці, збільшення добробуту українців, збільшення зарплат, відновлення виробництва, відновлення поваги до людей праці. Ми вимагаємо від парламентської більшості, від Президента любого, хто не буде Президентом, ми не дамо йому почивати на лаврах, ми не дамо йому дрімати, ми не дамо йому грабити українців і будемо жорстко контролювати владу, яке б прізвище не було в президентській посаді чи у парламентській більшості. Наша команда вимагає першочергового прийняття законів, збільшення людям зарплат, наведення порядку

ЛЯШКО О.В. Це не наше майбутнє, хай вони це майбутнє заберуть собі. Українцям треба інше майбутнє: сильна країна, сильна економіка, добробут кожної української родини, зарплата і достойна робота для кожного українця – це те майбутнє, яке я пропоную, і наша команда. І ми це зробимо, боротьба продовжується, наші нові перемоги попереду. Дякую вам. І принагідно хочу привітати Кошелєву з народженням донечки. Вітаю вас, успіху їй і щастя. (Оплески) Олег Березюк, будь ласка, голова фракції. Ну щоб, здавалося, слова? Слово – це сила, яка піднімає людей, народ, нації на боротьбу і захист своїх інтересів. І слово – це ширма, слово в устах фарисеїв фарисеїв – це брехня, яка веде до руйнації. Але сила української нації і сила українських людей в тому, що вона розрізняє ці слова. І результати першого туру виборів і є оцінка – оцінка фарисейській владі, яка красивими святими словами прикриває свою бездіяльність, а точніше – злочинну діяльність по відношенню до української людини. І люди це побачили. Більше цього, вони не тільки побачили вони зробили, поставивши найнегативнішу оцінку владі, сказавши "геть". І що розпочалося? Розпочалася мишича вовтузня, паніка, як далі обдурити. Готові впасти на коліна. клястися, знову розбивати чоло одне і друге, ні, останній раз дайте ще. Я вірю в силу українського народу. Він зробе свою вільну волю, яка переможе. Переконаний. Але поки це фарисейство твориться, країною шириться абсолютне беззаконня. Тисячі людей місяцями без електрики і газу через свавілля монополій, монополії газу і електрики, енергетики, яка прикривається ким – найвищою посадовою особою держави. Це знущання над людьми. Більше цього, країною шириться переслідування тих, хто бореться за ресурси власних громад, за їхню територію, за їхню землю. Чи хтось стає на захист цих людей, будь-який правоохоронний орган? Ні, не стає. Це робиться і в Чорноморську Одеської області, коли головний лікар стала на захист своєї лікарні для того, щоб захистити якісні і чесні тендери. Це робиться в Кам'янка-Бузькому районі Львівської області, це робиться на Франківщині в Коломиї, людей переслідують за правду і боротьбу за своє. Що ми з вами можемо зробити крім слів? Нам всього-на-всього треба прийняти два закони, які треба було прийняти давно. Закон про Президента України, де чітко прописати, що може робити ця всесильна людина, яка сьогодні над законом, …і які відповідальності ця людина несе поза її прізвищем, в тому числі імпічментом. І другий закон, це про депутатів, це відкриті списки для того, щоб люди мали шанс мати тих, хто не словом, а своїми справами і відданістю береже людину в державі Україна. Дякую. Від фракції "Батьківщина" до слова запрошується Іван Крулько. Будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Найперше, від імені фракції "Батьківщина", від імені команди Юлії Тимошенко я хотів би висловити вдячність вдячність 2,5 мільйонам українських громадян, які 31 березня на виборах Президента України проголосували за Юлію Тимошенко і підтримали Новий курс України, який Юлія Тимошенко висунула під час своєї передвиборної кампанії. Безумовно, що цих голосів не стало достатньо для перемоги, але це дуже добра основа для того, щоби продовжувати боротьбу в ім'я України, і для того, щоби довести, що ми здатні на ті зміни, яких потребує сьогодні наша держава. І я хотів би дуже чітко сказати від імені фракції "Батьківщина", що Новий курс України це не було передвиборче гасло, це дуже серйозний документ, який нам доведеться реалізовувати на практиці ще в цьому парламенті і в наступному парламенті після парламентських виборів. У той же час сьогодні настають дуже непрості часи для України, тому що вибори Президента 31 березня продемонстрували, що за двох кандидатів, які потрапили до другого туру, проголосувало менше 50 відсотків громадян України. Більшість українців проти обох кандидатів. І це є підсумок, головний підсумок цих виборів. Тому, безумовно, нам потрібно буде пройти цей дуже непростий шлях, розуміючи усі ті виклики, які сьогодні стоять перед нашою державою. І, безумовно, щодо обох кандидатів хочеться сьогодні сказати одне. Припиніть мірятися аналізами, припиніть це робити і перетворювати вибори на фарс. Тому що війна на сході триває, тому що українські люди як були бідними, так і далі залишилися. Тому що в Україні не вирішуються ті проблеми, які треба зараз вирішувати, а натомість вирішення нагальних проблем підміняють аналізами. Ось головний підсумок, який ми сьогодні бачимо. І саме через те, враховуючи, що у найскладніші і найдраматичніші часи основою і консолідацією для української державності завжди залишався парламент, я хотів би звернутися до всієї Верховної Ради. Нам потрібно до другого туру в цей міжвиборчий період прийняти ряд законодавчих ініціатив, яких вимагає прийняття фракція "Батьківщина". В першу чергу це Закон про тимчасові слідчі комісії, який повинен чітко встановити, посилити контроль парламенту і чітко встановити механізми притягнення Президента до відповідальності. Це Закон про імпічмент Президента, який ми маємо ухвалити і кожен Президент повинен розуміти, що його можуть притягти до відповідальності, якщо він вчиняє злочини. Це Закон про пропорційну виборчу систему з відкритими списками, нам потрібно прибирати корупційну мажоритарку. Безумовно, український парламент повинен… Український парламент повинен прийняти ключовий закон, знявши недоторканність з усіх: з Президента, з суддів і з народних депутатів України. Усі мають бути вільними і рівними перед законом. Ось, що вимагає фракція "Батьківщина". І ми вважаємо, що саме цей парламент зобов'язаний прийняти ці закони і врешті-решт поставити всіх чиновників незалежно від того, це депутат чи Президент, в рівні умови, так само, як живе український народ. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від фракції "Відродження" Бондар Віктор Васильович. Будь ласка. Дякую, шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги. Дійсно, підсумки виборів показують, що народ України не те, що не довіряє владі, а розчарований і у владі, і в усіх можновладцях, які сьогодні керують країною. 84 відсотки недовіри – це надзвичайно високий показник, і кожен, хто сьогодні керує країною, мав би задуматися, до чого вони її довели за 5 років, що такий рівень недовіри людей. Що можна порадити, бо вже звертатися, говорити до вас важко, ви все одно не чуєте. Можна порадити, що якщо ви так говорите, що ви почули людей, що ви почули, що вони хочуть, то візьміть за цих два тижні зупиніть оцю імітацію діяльності, яка відбувалася останніх 3-4 роки, і зробіть декілька конкретних кроків, щоб люди повірили вам, що ви дійсно щось хочете поміняти. Перше. Є проект Постанови про скасування цих грабіжницьких тарифів. Поставте і давайте проголосуємо. Не треба займатися тут демагогією і затягувати бездіяльність Ради на цілий місяць, як ви зробили зараз перед виборами. А проведемо цю постанову і покажемо людям, що дійсно ви хочете щось поміняти. Борги населення за комунальні послуги складають вже 70 мільярдів, зросли за останні місяці на 30 мільярдів гривень, до кінця року будуть більше ніж 120-140 мільярдів гривень. Ви що не розумієте, про що мова йде?! Якщо ви хочете дійсно показати, що ви щось міняєте, давайте заслухаємо кожного міністра, що вони зробили за 3 місяці. Якщо не підходить і ми всі вважаємо, що він загрався і не має ніякої професійної здатності, тут в залі можемо за тиждень позвільняти більшу частину цього уряду і призначити професійних людей. Якщо ви дійсно хочете зміни, поставте на голосування закони про імпічмент Президенту, про тимчасові слідчі комісії, про скасування недоторканності з Президента, з депутатів, з усіх чиновників в Україні, хто до цього має відношення, про повне перезавантаження системи правоохоронних органів. Оце були би дієві дії за цих два тижні, щоб люди вам повірили, що ви дійсно щось хочете поміняти. І я можу продовжити цей список мінімум ще 10 пунктів, які би були спрямовані на відродження промисловості, транспорту, енергетики. Оце були би дії, які би люди відчули, що ви щось думаєте про них. А сьогодні ви займаєтеся тим, що заполонили екрани телеканалів, поскуповували соціологів, через них нав'язали громадськості і людям думку, що є тільки два кандидати, а тепер ми через вас обираємо непонятно кого і непонятно чого. І тому не треба пиняти і розказувати, що щось поміняєте, але в наступні 5 років. Хочете змінювати – приходьте і приносьте сюди новий порядок денний, і за два тижні покажіть свою роботу Президент, правляча коаліція. І тоді люди, может быть, вам ще повірять. А поки – не віримо, бо зараз ви імітуєте діяльність парламенту. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, виступи від фракцій і груп завершені. Хочу повідомити, що в президію надійшли два оголошення, і я їх обох зачитаю. Перше. Відповідно до статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "На часі". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Сотник Олену Сергіївну. У міжфракційне об'єднання увійшло 12 народних депутатів з різних фракцій. І наступне. Відповідно до статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За наступного Президента України Зеленського В.О.". Керівником цього об'єднання обрано народного депутата України Купрія Віталія Миколайовича. Але, на жаль, жодного іншого депутата немає в переліку. я звертаюся до Віталія Миколайовича: напевно, донести, якщо є ще депутати окрім вас, донести список в Апарат, щоб ми могли публічно оголосити, хто входить у міжфракційне об'єднання окрім шановного мною пана Купрія. Дякую вам, колеги. І нагадую, ми продовжуємо розгляд проекту Закону про забезпечення функціонування української мови як державної (5670-д). В президію надійшло два листи: один від народного депутата Німченка з переліком правок, на яких він наполягає, і другий від народного депутата Папієва. Ми будемо оголошувати ці правки по мірі надходження, бо ми називаємо кожну правку і відповідно будемо давати вам можливість відстояти свою позицію, але з загальним закликом не затягувати процес. І я запрошую на трибуну голову Комітету з питань культури і духовності Княжицького Миколу Леонідовича. І хочу нагадати, що ми завершили на правці 1218. І я запрошую до слова народного депутата Німченка по 1218 правці. Чи ви наполягаєте? Ні, не наполягає. 1219. Наполягаєте? Не наполягає. 1220-а. Хто? 19-а. Будь ласка, 19-а, Бойко, включіть мікрофон. Шановні колеги, правка 1219: пропонується виключити частину другу статті 45. Прошу поставити на голосування. Це виключення "Іспит на рівень володіння українською мовою організовує і проводить Національна комісія зі стандартів державної мови". Нагадаю, що відповідно до частини першої статті 64 Закону "Про освіту" такі повноваження є у центрального виконавчого органу, який відповідно займається питаннями освіти, це Міністерство освіти і науки на сьогодні. Це тавтологія функцій. Прошу поставити на голосування. Дякую. Шановні колеги… Добре. Я прошу зараз визначатися по поправці, яку оголосила шановна пані Бойко.

Поправка відхиляється. Наступна, ми повертаємося до народного депутата Німченка, будь ласка, вам слово. 1221 поправка, прошу вас. Будь ласка. Пані Ірино, я вам вдячний відносно 221 поправки. Я хочу сказати і запитати доповідача по цьому законопроекту. Скажіть, будь ласка, де, в якій країні є аналог проведення іспиту народу на предмет знання рідної мови? Скажіть, будь ласка, в якій країні? ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, відповідь голови комітету. 10:36:47 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Іспити на знання рідної мови проводяться в усіх країнах, де люди вчаться в школах, вчаться в університетах, люблять рідну мову і хочуть її вивчати. Дякую. Дякую. Прошу визначатися по 1221 поправці, прошу визначатись. За-27 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 1223, народний депутат Папієв. Будь ласка, вам слово. Колеги, я хочу наголосити, що ця поправка врахована була комітетом, це поправка пані Подоляк. Будь ласка. Але вимагає Папієв слово. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Ви бачите, що знову ж таки зараз у розгляді закон, який вже серед людей називають дуже просто: це закон про заборону російської мови і мов національних меншин. Стосовно цієї поправки я пропоную поправку номер 1223 поставити на підтвердження. А в додаток хочу наголосити і привернути увагу наших громадян до наступного факту. Сьогодні о 13 годині за європейським часом у Страсбурзі Парламентській асамблеї Ради Європи відбудеться круглий стіл, де збираються якраз спільноти національних меншин України, в тому числі, Румунська спільнота українців, Угорська спільнота українців, де буде чітко і ясно доведено до європейських інститутів, що це закон, який порушує Конституцію України, який порушує конституційні права громадян України на право використання своєї рідної мови. Я прошу поставити на підтвердження цю поправку.

ще раз нагадую, що це Закон про захист української мови в країні, яка називається "Україна", в країні українського народу. Закон жодним чином не принижує ані інших народів, ані інших мов. Кожен, хто виступає проти цього закону, виступає проти кожного українця, який живе в нашій країні. Сама правка справді є технічною. Замість слова "підбором завдань" пропонується замінити "єдиними критеріями оцінювання результатів". І як сказала колега Подоляк, прошу її поставити у повному обсязі на підтвердження. Дякую. і просить нас проголосувати "за". Прошу визначатися.

те, що пропонується проводити сертифікацію на предмет знання української мови, в тому числі з проведенням іспитарних випробувань, я хотів би сказати, що відносно свого народу це пробує робити лише Україна. Я хотів би, щоб доповідач не займався цією трескотнею патріотизму. Треба вести мову чітко стосовно статті 10, виконання статті 10 Конституції України, де передбачено використання мови. І тому я хотів би звернути увагу на те, що встановлення іспитів у нас є, в тій же Польщі, але там іспити проводять для тих, хто приїхав працювати в державу в органах влади з-за кордону, а також для тих поляків, які працюють за кордоном, і вони повинні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Просимо визначатися по цій поправці, колеги. Нагадую, поправку комітет відхилив. Це 1224. Прошу визначатися.

За-17 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 1225. Народний депутат Папієв по ній вимагає слова. Вона була врахована комітетом, і це поправка народного депутата Скрипника. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, знову ж таки хочу привернути вашу увагу до цього, без сумніву, антинародного закону, який принижує громадян України, які хочуть розмовляти рідною мовою, які сьогодні відносять себе до національних меншин, які відповідно до європейського законодавства мають бути захищені. Хочу привернути вашу увагу знову ж таки, що сьогодні о 13-й годині в Страсбурзі, до речі, на цьому засіданні буде виступати наш колега народний депутат України Василь Брензович, член фракції БПП, в тому числі буде виступати Ауріка Божеску, які чітко і ясно донесуть до європейської спільноти про те, що цей закон, він грубо порушує конституційні права громадян України, які відносять себе до національних меншин. Цей закон, який забороняє використання російської мови, румунської мови, угорської мови, кримськотатарської мови і багатьох інших мов. Те, що він в назві має…

За-53 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1226. Народний депутат не наполягає. Поправка номер 1227. Народний депутат Німченко. Наполягає? Шановні колеги, я ще раз акцентую вашу увагу на тому, що в цьому законопроекті йдеться по суті про латентне знущання з нації, латентне знущання з наших людей. Хто надавав право людині, яка розмовляє материнською мовою, кому-то приходити і встановлювати іспити, встановлювати комісії, встановлювати якісь і проводити якісь, стосовно цього, дії з застосуванням навіть поліцейських сил. Хіба це не ганебно для нашої держави? що коли ми… сказати, що коли ми ведемо мову про іспити, про забезпечення стандартів, то хто визначить, що таке стандарти при наявності буферної території України, якою вона є і де проживає 130 національностей? Які стандарти, які критерії? Скажіть, Будь ласка, голова комітету. то завдання будуть встановлювати будь-хто, в результаті жоден іноземець не зможе скласти іспит. Людина, яка хоче обіймати посаду, не зможе скласти іспит і народиться корупція. Таким чином колега Німченко тут відверто працює з тими представниками, які не знають української мови, але хотіли би її скласти, володіють нею, могли би абсолютно спокійно займати відповідні посади в Україні. Хотів би теж попросити народних депутатів, які тут виступали з закликами до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, згадуючи національні меншини, припинити це робити, оскільки ми толеруємо і поважаємо всі права національних меншин, закон лише захищає теж права українців в своїй країні. Дякую.

За-21 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1228, народний депутат Бойко. Прошу, пані Олена. Шановні колеги, пропонується виключити частину п'яту статті 45, якою завдання для іспиту на рівень володіння українською мовою розробляє Національна комісія із стандартів державної мови. Відповідно до Закону "Про освіту", це стаття 48 частина третя, порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, тобто такі функції вже визначені Законом "Про освіту". Дякую. Прошу поставити на голосування. За-16 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1229, народний депутат Скрипник. Не наполягає. Наступна поправка номер 1230, народний депутат Подоляк. Прошу. Шановні колеги, мені здається, дуже важливо зараз сказати в контексті і цієї поправки зокрема, і наступних поправок, що те, що ми сьогодні чуємо чи продовжуємо чути в залі Верховної Ради щодо цього законопроекту і щодо всіх всіх поправок, які були перед тим, ні чим інакшим, ніж зрадою українського народу "Опозиційним блоком" ми назвати не можемо. Тому що кожне слово, яке злітає з уст представників "Опозиційного блоку", відвертою брехнею і немає жодного стосунку до цього законопроекту. І вони навмисно розпалюють міжнаціональну непримиренність і вводять в оману міжнародних партнерів. Цей законопроект інтегрує українське суспільство. Прошу підтримати цю поправку в повному обсязі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати. За-53 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1231. Будь ласка, народний депутат Папієв. Дякую. Знову ж таки, шановні громадяни України, які нас дивляться по телевізору і слухають по радіо, привертаю вашу увагу до того, що цей закон він абсолютно цинічний, бо якщо в назві він має на увазі розвиток української мови, то по суті, всередині, він є законом, який забороняє російську мову, румунську мову, угорську мову, кримськотатарську мову і інші мови національних меншин в Україні. А до тих, хто сьогодні розказує, чи правильно діє і вчиняє "Опозиційний блок", "Опозиційна платформа – За життя" та інші, ви подивіться результати першого туру, вам громадяни України на ваших місцевостях показали, що вони вас не хочуть бачити, і не хочуть бачити ці закони. І подивіться результати голосування, до речі, там, в тих місцевостях, де компактно проживають національні меншини, у вас там Оце вам оцінка, головна оцінка від українського народу. Прошу поставити цю поправку на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати у повному обсязі. За-29 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1232, народний депутат Німченко. Прошу. Шуфрич. Будь ласка, включіть мікрофон. Дякую. Шановна головуюча! Шановні колеги! Ми пропонуємо виключити цей абзац, це принципова позиція. Ви знаєте, я завжди виступав проти подвійних стандартів. Коли Комісар з прав людини Ради Європи пані Дуня Міятович приїхала до Москви і перевіряє стан, в якому зараз знаходяться наші моряки, ми говоримо, що це за Україну. Комісар Ради Європи з прав людини говорить, що зупиніться, зупиняться, не розглядайте цей закон, поверніться до нього після президентських виборів, то ми ігноруємо. Я вважаю, що цей закон, який сьогодні розколює наше суспільство, безумовно, має бути прийнятий і розглянутий після президентських виборів, але він має бути прийнятий і відповідати 10 статті Конституції. А відмовка, що ми потім будемо приймати окремий Закон про національні меншини, суперечить баченню… Дякую. Прошу голосувати. За-13 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1233, народний депутат Скрипник. Дякую. Наступна поправка… Будь ласка, Папієв народний депутат. Дякую. Шановні народні депутати України! Шановні громадяни України! По-перше, ми дуже вдячні нашим громадянам України, виборцям, які під час голосування в першому турі, чітко і ясно дали оцінку діючій владі, і саме отаким законом, який вона генерує. Виникає абсолютно логічне питання: а де ж коаліція у Верховній Раді України? Я думаю, до цього питання треба буде найближчим часом повернутися. Шановні колеги, тим, хто говорить про цей закон, не читаючи його, подивіться уважно, цей закон, який встановлює "мовний неофашизм" в Україні. І ніяк не інакше. І дочекайтеся, будь ласка, оцінки Парламентської асамблеї Ради Європи, бо якраз сьогодні, о 13 годині, в Страсбурзі, відповідно до антиконституційних, антиєвропейських норм цього закону, буде проведено круглий стіл, де будуть брати участь наші колеги, які знаходяться разом з нами в залі і які чітко дадуть оцінку цьому закону як такий, який порушує конституційні права людей. Прошу поставити цю поправку на підтвердження. Дякую. Прошу голосувати в повному обсязі. За-38 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1234. Прошу комітет прокоментувати. 10:53:22 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Прошу проголосувати цю поправку, врахувати її без останніх трьох слів. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. За-47 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1235, народний депутат Шуфрич. Будь ласка. Шановні колеги, давайте говорити громадянам України правду. Мова йде не про шкільні іспити, а про необхідність перевіряти знання української мови громадянами України, які вже давно закінчили школу, мають вищу освіту. Покажіть мені, будь ласка, норму Конституції, яка вимагає знання мови. У людей можуть скластися обставини, і це не їх біда, що в свій час, коли їм було 15, 13, 12 років, держава не забезпечила їм можливість вивчати українську мову. Але вони не є українцями за своєю національністю, але вони є українцями за своїм громадянством, вони є патріотами, вони готові відстоювати і воювати за Україну, але, можливо, що вони трошки гірше знають українську мову ніж інші. Дякую. Поправка врахована. Наступна поправка 1236, народний депутат Подоляк.

врахована в повному обсязі. Народний депутат Німченко, народний депутат Шуфрич, ви наполягаєте? Наступна 1237-а. Так вона врахована повністю.

ми просимо поставити на підтвердження. Шановний колего Шуфрич, дуже приємно, що ви прийшли і конструктивно берете участь в дискусії на відміну від дуже багатьох ваших колег, які тут постійно закликають до міжнаціональної ворожнечі, ви конструктивно, логічно говорите. От в цій частині ваша поправка врахована. Поправку на підтвердження ставлять ті депутати, не автори, які хочуть її обговорити, а потім щось нове сказати. Ви вже її подали, вона врахована. Тому ми рухаємося далі. Коли будуть не враховані ваші поправки, ви, звичайно, будете виступати. Дякую. Наполягаєте на голосуванні?

За-47 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1238. Народний депутат Бойко. 10:57:24 БОЙКО О.П. Шановні колеги, правкою 1238 пропонується частину п'яту статті 45 викласти у наступній редакції: "Положення про громадське спостереження за проведенням іспиту на рівень володіння українською мовою затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки". Така правка була відхилена у зв'язку з тим, що взагалі ця норма була вилучена. Оскільки попереднім голосуванням, а саме правка 1237 не була підтверджена, норма першого читання до нас повертається. А саме: "Положення про громадське спостереження за проведенням іспиту на рівень володіння українською мовою затверджується Кабінетом Міністрів України". У зв'язку з цим прошу поставити на голосування мою правку як таку, що є логічна у зв'язку з поверненням норми першого читання. Дякую. КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановні колеги, я дуже вас прошу, і колегу Шуфрича, і колегу Бойко, не ставити на голосування ті ваші правки, які вже враховані. Вона врахована ця правка.

За-27 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1239. Народний депутат Скрипник. Народний депутат Папієв, включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Я звертаюся зараз до головуючої, щоб вона більш уважно вела пленарне засідання. Чому? Пояснюю. Я подав письмово вам Ви її не поставили на підтвердження. Тобто ви після 1234 поставили поправку 1237. Це для стенограми я фіксую як порушення процедури розгляду законопроекту під час другого читання. Я вимагаю повернення і поставити на підтвердження поправку 1236. А поточну поправку теж пропоную поставити на підтвердження. Ще раз привертаю увагу громадян України: це Закон не про розвиток української мови, а це закон про заборону російської мови і мов національних меншин в Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, голова комітету. Шановна пані головуюча, коли виступаючий постійно вводить в оману українських громадян і присутніх в залі, закликає до міжнаціональної ворожнечі, як пан Папієв, постійно принижує російську мову, російськомовних громадян і громадян інших національностей, як на це можна реагувати? Очевидно, пан Папієв робить все, щоб затягнути прийняття цього закону, як і інші колеги з "Опозиційного блоку" хочуть, щоб цей закон ніколи не було прийнято, хочуть принизити українців, знищити українську мову, так, як це робила радянська імперія протягом всього часу. Совість майте! Ну, зупиніться врешті-решт, говоріть по суті поправок. А поправка, про яку ви говорили, колегою Подоляк ставилася на підтвердження, відповідно до Регламенту, ми пішли далі і рухаємося далі по поправках. Не зривайте прийняття закону. Дякую. Я хочу наголосити громадянам України, до яких так апелюють наші колеги. Процедури парламентського розгляду законопроектів, вони створені для того, щоб депутати з добрими намірами використали свої повноваження для прийняття законопроектів. Сьогодні і перед тим декілька тижнів ви спостерігали зловживання депутатами своїми повноваженнями, і ми, на жаль, мусимо далі це спостерігати. Прошу, поправка номер 1239. Голосуйте.

За-44 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1240. Прошу, будь ласка, народний депутат Папієв. 11:02:01 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Знову ж таки, шановні громадяни України, ви бачите, як від виступаючого з трибуни голови комітету лунають постійно слова, що хтось йому заважає працювати, остановитесь, там і багато інших речей. Шановні колеги, це є процедура розгляду законопроекту при другому читанні, вона чітка визначена Регламентом України. Я просив би головуючого не не трактувати вільно Регламент Верховної Ради України, бо це є закон України. Підіть, будь ласка, за ними, якщо я вимагаю поставити поправку на підтвердження, ви зобов'язані її ставити на підтвердження. Більше того, для того, щоб ви не плуталися, я вам письмово, там є цифри цих поправок, за ними поставте, будь ласка, на підтвердження, бо це буде все рівно порушення процедури розгляду цього законопроекту, а є вже прецеденти: Конституційний Суд визнав неконституційними закони України, коли порушувалася процедура їх розгляду у Верховній Раді України. Я прошу цю поправку поставити на підтвердження. Дякую. Дякую. Я хочу також наголосити, що надсилання письмових поправок – це також є вільне тлумачення закону. Тому прошу шановних депутатів не тлумачити вільно закон. І ще раз наголошую, що законодавча процедура для того, щоб депутати з добрими намірами використовували свої повноваження стосовно підготовки і ухвалення законів. Будь ласка, поправка номер 1240. Прошу врахувати в повному обсязі. За-38 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1241. Народний депутат Німченко. Ні, Шуфрич, будь ласка, включіть, народному депутату Шуфричу слово. Шановні колеги, тільки що говорили про приниження окремих громадян України. От я дивлюся на цю поправку, на цю статтю, і уявіть собі, у нас в Україні будуть сертифіковані українці і несертифіковані українці. А щоб отримати сертифікат, потрібно ходити на іспити. Але я хочу сказати відверто: я квитки буду продавати на те шоу, коли народні депутати будуть йти і здавати ці іспити. Ну, народ України буде сміятися і плакати. В нас і так вже сміються і плачуть. Шановні колеги, я вважаю норму і цю статтю таку, яка дискримінує наших громадян. Ніде в Конституції України не написано, що громадяни України мають здавати якісь іспити. Вони є громадянами України – і крапка! А все решта визначається 10 статтею Конституції, за бажанням, а не… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. За-6 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1244.

Шановні колеги, я не буду наполягати на голосуванні цієї правки, оскільки вона врахована редакційно. Тим не менше, хотіла би почути думку Миколи Леонідовича як представника і голови комітету, чому саме визначається комітетом термін повторного… повторної повторної можливості здачі на сертифікат саме не частіше одного разу на чотири місяці? Пропозиція що моєї правки, що правки 1240 пані Альони Шкрум – це півроку. Чи була якась норма? І поясніть, будь ласка, чому саме так. Дякую. в нас була попередня правка шість місяців. Ми справді консультувалися з дуже багатьма фахівцями, з науковцями, з Міністерством освіти, вони нас запевняють у тому, що відповідно до навчальних планів чотири місяці достатньо для вивчення державної мови на рівні, достатньому для отримання сертифікату, оскільки сертифікат – це не про академічне високе знання мови, коли треба кандидатську захищати, це про знання мови, достатнє для того, щоб спілкуватися на початкових рівнях, і для цього абсолютно достатньо чотирьох місяців. Дякую. Це думка була науковців. Крім того, в Латвії і Польщі ця норма теж складає чотири місяці, а ми брали для себе за зразки існуючу європейську практику. Дякую. Дякую. Тоді поправка наступна – номер 1245. Народний депутат Пташник. Не… Наступна поправка…

тут підтримана поправка Добродомова стосовно безкоштовності складання іспиту. Але хочу ще раз сказати, що я пропонував, щоб безкоштовним було також і всі види навчання української мови, які би дозволяли громадянам виконувати те, що тут намагаються автори закону вставити. Тому я би хотів, щоб комітет звернув на це увагу. Мої поправки є по всьому тексту закону стосовно безкоштовності і забезпеченості від держави допомоги по вивченню української мови і забезпеченню української мови. В цьому випадку це добре, але все ж таки нам потрібно подумати, чи потрібні ці рівні, тому що визначення рівнів володіння, мені здається, що це є порушення прав українців. Як і хто буде визначати, хто як володіє українською мовою? Це не на часі. Прошу підтримати ідею безкоштовності навчання української мови. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. не наполягає на голосуванні, прошу підтримати цю поправку в повному обсязі.

За-35 Рішення не прийнято. Наступна поправка – номер 1247. Не наполягає. 1248. Народний депутат Німченко. Чи Шуфрич? Хто буде? 11:09:24

громадянин України який він ще має здавати іспит, що він є громадянином України? Я абсолютно переконаний, що велика шанувальниця нашого парламенту Комісар з прав людини Ради Європи Дуня Міятович категорично не сприймає ці новели і попереджає нас. Я ще розумію, людина, яка хоче бути громадянином України, має здати відповідний іспит на знання української мови, така практика є в світі, і це абсолютно нормально. Але коли українці мають доводити, що вони є українцями,

За-5 Поправка відхиляється. Наступна поправка 1249. Це поправка народного депутата пані Пташник. Але народний депутат… вибачте, Писаренко наполягає на тому, щоби її поставили на… Будь ласка, пані Пташник, вам слово.

а також до відповідної судової гілки влади. Я дякую комітетові, що моя поправка була врахована. Я вважаю, що це якраз свідчить про те, що кожному громадянинові гарантується право на належний судовий захист, і очевидно, що незалежно від того, який орган приймає рішення по відношенню до громадянина, він має право подаватися в суд. Тому я не наполягаю на цій поправці, і я не хочу, щоб вона ніким в залі збивалася. Мені здається, що це абсолютно логічно – гарантування судового захисту кожному громадянинові, тому я дякую за позицію комітету. Дякую вам, шановна пані Пташник. Рухаємося далі. Наступна поправка 1250. Будь ласка, слово народному депутату Писаренку. Не наполягає. Наступна 1251. Будь ласка, Шуфрич, прошу. Безумовно, наша наступна поправка є логічним завершенням попередніх або продовженням. Мало того, що громадян України, підкреслюю, які вже є громадянами України, принизливо примушують здавати іспити на знання того, що він є українець, ну скажіть мені, будь ласка, в якій статті Конституції ми вимагаємо від українців знання української мови? Скажіть, будь ласка, а румуни за національністю, які є громадянами України і випадково не знають української мови, вони що є неповноцінними несертифікованими громадянами України? Навіщо ми розколюємо суспільство? Навіщо ми провокуємо конфлікти? Я вважаю, що ця ганебна норма має бути скасована і виключена з цього закону, до речі, як і весь закон. Будь ласка, прошу визначатись по поправці 1251. Вона була не врахована комітетом. Прошу визначатися. За-11 Поправка відхиляється. Наступна 1252. Будь ласка, пані Бойко, вам слово. Шановні колеги, правка 1252 врахована в редакції комітету, в зв'язку з чим я не ставлю її на підтвердження. Тим не менше, стаття 45 визначає порядок оскарження результатів і залишається питання до комітету, якщо можна, Миколо Леонідовичу, прокоментуйте. Результати іспиту на рівень володіння державною мовою, проведені відповідно до цього закону, можуть бути оскаржені до комісії. І ця ж норма продовжується: порядок оскарження результатів іспиту та розгляд скарг затверджується рішенням комісії. Тобто комісія сама собі затверджує порядок і сама розглядає скарги. Наскільки це логічно? Якщо можна, Миколо Леонідовичу, прокоментуйте. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар. Дякую. Власне, в затвердженій комітетом редакції передбачено, що результати тестування, так, як про це говорила колега Пташник, можуть бути оскаржені до комісії, а вже рішення комісії може бути оскаржене до суду, оскільки суд, приймаючи рішення, повинен підтверджувати або спростовувати рішення певного державного органу, в даному випадку комісії. Тобто до суду рішення комісії, очевидно, може бути оскаржене, і ця пропозиція колеги Пташник підтверджена комітетом. Дякую. Врахована. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу рухатися далі. Наступна поправка 1255.

"Державний сертифікат діє безстроково". Тобто для того, щоб стати повноцінним громадянином України ви маєте отримати сертифікат: без бумажки ты… – пам'ятаєте, як це говориться. От саме такими, я не хочу зараз повторювати це слово, саме в це ви і перетворюєте громадян України, які за правом народження отримують громадянство, і мають всі права, які гарантуються Конституцією. А ви зараз обмежуєте їх, ви зараз вимагаєте, щоб для того, щоб стати повноцінним українським громадянином, ще треба мати сертифікат! І з насмішкою встановлюєте, що цей сертифікат буде діяти безстроково. Ви знаєте, це – ганьба! Ганебно це відносно наших… Прошу визначатися по поправці 1255. Будь ласка. Комітет її відхилив. За-11 Поправка відхиляється. Наступна 1257. Так само Нестор Шуфрич, будь ласка. Ви знаєте, ну, оця поправка – це вже верх цинізму, я маю на увазі, ця стаття. Мало того, що ми вимагаємо отримати сертифікат, щоб відчувати себе повноцінним українським громадянином, хоча це право надається нам Конституцією України, так цей нещасний українець ще має трястись і боятися, що державний сертифікат про те, що він є українцем, ще і може бути і скасований, тому що знайдеться якийсь там горе-В'ятрович, який напише скаргу, і цю людину знову почнуть тягати, як це відбувається в сьогоднішній практиці. Я вважаю, що сам принцип іспиту, він є ганебним і такий, який дискримінує наших громадян.

І ця поправка говорить про те, що, якщо під час іспиту цей претендент, наприклад, дав хабара, то за рішенням суду може бути скасований його сертифікат. Таким чином виключення цієї поправки фактично стимулює корупцію в нашій країні і не дозволяє тим громадян, які претендують на вищі державні посади, демонструвати свої позитивні якості. Дякую. Дякую вам за роз'яснення. Прошу визначатися по поправці 1257. Комітет її відхилив. За-12 Поправка відхиляється. Наступна – 1258. Будь ласка, пані Бойко, вам слово. Шановні колеги, правка 1258 врахована в редакції комітету, я не наполягаю на її голосуванні. Тим не менше залишається питання до комітету. Миколо Леонідовичу, ви пропонуєте як комітет: державний сертифікат може бути анульований за рішенням суду, прийнятим за позовом комісії. Скажіть, будь ласка, чи не є це звуженням прав громадян з точки зору Цивільно-процесуального кодексу України? Можливо, треба розширити суб'єктів права подання таких позовів, оскільки комісія сама видає сертифікат і сама має право такого позову. Наскільки це логічно? Дякую. Будь ласка, пояснення. це питання має чітко регулюватися. Суд буде приймати рішення, якщо в комісію буде оскаржено те, що цей сертифікат видано невірно. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступна поправка – 1259. Будь ласка, народному депутату Папієву слово. Це поправка народного депутата Скрипника. М.М. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Дивіться, зверніть увагу на цей закон, щоб ви зрозуміли чітко. Це закон не тільки приниження тих громадян України, які розмовляють російською, угорською, румунською мовою, цей закон взагалі приниження всіх українців. Більше того, влада закладає в нього механізм політичних переслідувань. Тобто коли йде мова про анулювання сертифікату з якихось причин, а ви знаєте, як діє і вчиняє ця влада. Тобто той, хто неугодний буде, то в нього знайдуть обов'язково і будуть боротися з ними, відміняти оці так звані сертифікати. Ви ще придумайте якісь значки, так, якісь зірочки, так,

суспільстві у нас дуже багато ворожнечі останнім часом. Я прошу поставити в повному обсязі цю поправку. Прошу визначатися, колеги. За-30 Наступна поправка – 1260, народний депутат Пташник. Будь ласка, вам слово. Шановні колеги, цією поправкою я пропонувала, щоб інформація, яка міститься у всіх чинних державних сертифікатах, що підтверджують рівень володіння українською мовою, щоб вона не перебувала в публічному доступі, а була можливість надавати її на запит відповідно до чинного

відповідні дані такі як прізвище, ім'я, по батькові чи рівень володіння державною мовою, серійний номер, дата видачі державного сертифікату, ну, це такі дані, напевно, які би особа хотіла би все ж таки, щоб вони не знаходилися в публічному доступі. Тому буду пропонувати переглянути позицію комітету. Дякую. Дякую. Будь ласка, рухаємося далі. Наступна поправка… На підтвердження… Народний депутат Папієв вимагає поставити на підтвердження в повному обсязі. Будь ласка, прошу визначатись. Прошу, друзі, прошу підтвердити в повному обсязі цю поправку. За-27 Наступна поправка – 1261, Нестор Шуфрич. Будь ласка, пане Несторе. Шановні колеги, ви знаєте, як тільки буде вимога про необхідність мати відповідний сертифікат на знання української мови, те, що це стане предметом і спекуляцій, це 100 відсотків. Але уявіть собі, зараз десятки, якщо не сотні тисяч наших громадян, які після прийняття цього закону почнуть здавати іспити. Але я знову про подвійні стандарти. Скажіть, а коли міністри-іноземці, які півслова не могли сказати українською мовою, вирішували питання стратегії економічного розвитку нашої країни, вирішували питання стратегії розвитку охорони здоров'я нашої країни, тоді це було нормально, тому що це були західні спеціалісти. Так скільки спеціалістів ми знищимо і зможемо відлучити від можливості допомагати Україні прийняттям цих норм, які є абсолютно… Прошу визначатись по цій поправці, колеги. Нагадую, що це поправка номер 1261. За-15 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 1262. Пані Бойко, вам слово, будь ласка. Шановні колеги, повністю підтримуючи правку 1260, пані Пташник Вікторії, і підтримуючи її позицію, також хочу наголосити, що відповідно до частини третьої статті 48 Закону "Про освіту" порядок, види, форми проведення моніторингу якості освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. У зв'язку з цим частину 13 статті 45 пропоную виключити. Прошу поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися, колеги. В повному обсязі просить автор Ні, ця поправка була відхилена. Вибачте, будь ласка, пані Бойко просить визначитися. 11:25:26 За-16 Поправка не приймається. Наступна – 1263. Народний депутат Папієв, прошу, вам слово. Дякую. Іще раз звертаюся до громадян України. Дивіться, враховуючи те, що як перебігають події по прийняттю цього закону, обговоренню поправок, так, може здатися таке враження, що народні депутати України займаються якоюсь неважливою роботою. шановні громадяни України, цим законом хочуть вас в майбутньому принизити. Можете собі уявити, коли буде загальний доступ до якогось реєстру. Потім з'являться напівхворі там якісь міські сумасшедшие, які будуть розвішувати по під'їздах оці списки, будуть дітям в ваших школах теж вішати ці списки. Тобто це ж абсолютно хворобливий закон. Це закон, який, ну, абсолютно не має права на життя в сучасній європейській країні, до яких ми відносимо Україну. Це закон, який принижує честь і гідність громадян України, це закон, який абсолютно, абсолютно є антинародним.

на відміну від дуже часто, наприклад, вашого колеги Шуфрича, який часто по суті своїх поправок говорить. Бо в цій поправці лише сказано, що замінити слова "навчальні заклади" на "заклади освіти", тому що так сказано в Законі "Про освіту". А у вас величезний спіч не по суті поправки, беріть приклад з колеги Шуфрича. Дякую. Прошу визначатися по поправці 1263, прошу визначатися, колеги, комітет її підтримав і просить нас підтримати в повному обсязі. Будь ласка, прошу визначатися в повному обсязі. За-46 Поправка відхиляється. Наступна поправка 1264. Народний депутат Кремінь не наполягає. Наступна 1265. Німченко. Шуфрич, будь ласка, Нестор Іванович, вам слово. Ви знаєте, я категорично проти того, щоб навчальні заклади використовувалися для цієї екзекуції. Навіщо дітей лякати, ну, от навіщо, щоб вони цей жах вже бачили з перших років свого входження в життя, щоб вони бачили, що яка влада їх чекає? Навпаки, щоб бути лагідним. Що вони бачать? Як приходять дядьки, які мають "мерседеси", особняки і ще купують собі якісь сертифікати, і вони дивляться, боже мій, куди ми йдемо? Так вони точно будуть тікати з України. Хоча б дітей пожалійте. Робіть це десь в інших державних установах, а, не дай Бог, в школах, щоб діти не бачили цей абсурд, не хочеться називати іншим словом. Дякую. дякую. Будь ласка, прошу визначатися по поправці 1265. Дякую. А ось вам і відповідь: где мальчик? Весь цей абсурд ще і буде фінансуватися з державного бюджету. Тобто це необхідно буде створити апарат, необхідно будуть гроші, які можна було б віддати хоча б трошки, навіть на декілька копійок, ви ж пишаєтесь тим, що на 17 копійок знизили ціну на газ, це ж велика перемога. Так чому не збільшити пенсію за рахунок цих коштів? А так ці кошти фактично віддаються на розкрадання, тому що потім потрібно буде купити аркуші, потрібно буде купити різноманітну матеріальну базу, і все це буде розкрадено. Тобто я можу сказати зараз впевнено, і хай українці знають, що цей закон – це чергова маніпуляція і корупція, і бажання вкрасти гроші наших

Вибачте, друзі, вибачте. 12… Ні, не треба, вибачте, це я не правильно зорієнтувала залу, вибачте, будь ласка. 1267, будь ласка, пані Бойко, це ваша поправка. А для стенограми: 1265 і 66 відхилені. Будь ласка, пані Бойко. Шановні колеги, правка 1267 пропонує частину п'ятнадцяту статті 45 викласти в наступній редакції: "Фінансування заходів з проведення курсів з безкоштовного вивчення української мови на постійній основі та іспиту на рівень володіння українською мовою здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в установленому законодавством порядку". Комітет пропонує безкоштовно саме іспити. І апелюючи до попереднього доповідача, хочу зазначити, що відповідно до Конституції України у нас освіта є безкоштовною, і це гарантується державою. Саме тому не тільки іспити, але і саме навчання має бути враховано як безкоштовне. Дякую. Прошу поставити на голосування. ласка, прошу визначатись по поправці 1265. За-14 Рухаємося далі. Наступна поправка 1269. Будь ласка, народний депутат Папієв. Ця поправка врахована комітетом, народного депутата Княжицького, але Папієв наполягає, народний депутат. Будь ласка. 11:32:15 ПАПІЄВ М.М. По-перше, звертаю увагу всіх присутніх, під час другого читання можуть розглядатися ті поправки тільки до тих статей, які були в тілі закону на першому читанні. Тобто зараз йде мова про те, що намагаються штучно внести ще одну додаткову статтю в закон, якої не було під час розгляду в першому читанні. Це – грубе порушення регламенту та процедури розгляду. Тому я прошу поставити цю поправку на підтвердження. І ще раз звертаю увагу всіх присутніх, і особливо громадян України, які дивляться нас: не вірте нікому, шановні громадяни України, що це закон про розвиток української мови, під назвою цього закону автори приховали заборону російської мови, румунської мови, угорської мови, інших мов національних меншин України. Це абсолютно закон, який встановлює "мовний неофашизм" в Україні, це закон, який не має права на існування в цивілізованій європейській країні, якою є Україна. Дякую. В цивілізованій європейській країні, якою є Україна, не мають мати місце такі заклики фашистські, які щойно прозвучали з цього місця з розпалюванням ненависті до представників національних меншин України – росіян, угорців, румунів, яких всі ми любимо, шануємо і поважаємо. колего Папієв, що лише на розпалюванні міжнаціональної ворожнечі ви можете втримати якусь частинку цієї України, відділити її, продати росіянам, не дати українцям захистити свою власну мову. Ця моя поправка, вона врахована в редакції комітету. Прошу врахувати її повністю. Дякую. Дякую. Прошу врахувати в повній редакції,

Однозначно, що в суперечці, в якій зараз приймали участь мій колега Папієв і мій колега Княжицький, арбітром може виступити – як ви думаєте, хто? виключно Дуня Міятович, яка є Комісаром з прав людини Ради Європи. Але уявіть собі зараз платників податків, які розмовляють російською мовою, румунською, українською. Та вони зараз побіжать в казначейство свої гроші відкликати! Вони кажуть: "Ми платимо податки не за нашу власну дискримінацію! Тому що ми є громадянами України, а не якимись сертифікованими…", - ну, навіть не хочу говорити, ким. Ви знаєте, кого сертифікатами супроводжують? Тому я категорично проти…

Тим часом, пане Несторе, Комісар з прав людини Дуня Міятович досі не зробила жодної заяви щодо заручників, військовополонених і інше. І ми би хотіли, щоб вона діяла згідно свого мандату також відвідала наших військовополонених-моряків. 11:35:54 За-7 Поправка відхиляється. 1270 наступна. Пані Бойко, ваша поправка. Прошу. 11:36:09 БОЙКО О.П. Поправка 1271. Пропонується частину 16 статті 45 викласти в наступній редакції: "Особа, яка склала іспит на рівень володіння українською мовою, має право ознайомитися зі своєю іспитовою роботою після її перевірки та отримати засвідчену копію цієї роботи, що збігається з позицією комітету. Надалі я пропоную відміну: "Порядок видачі засвідчених копій виконаних іспитових робіт встановлює центральний орган виконавчої влади в сфері освіти і науки". Комітет пропонує як комісію. Ще раз апелюю до комітету і наголошую, що стаття 64 частина третя Закону "Про освіту" визначає, що порядок, види та форма проведення моніторингу якості освіти затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Ця норма є діючою і не скасованою. Дякую. Прошу поставити на голосування. Прошу визначатися по поправці пані Бойко. Це поправка номер 1271.

Мікрофон пані Білозір, будь ласка. Я звертаюся до голови комітету. В принципі ми переходимо до восьмого розділу. Восьмий розділ звучить: "Захист державної мови". І, звичайно, тут потрібен ключовий механізм виписати, який би державну мову захищав, тому що наш закон має бути застосований в такій мірі, щоб він виконувався і був затребуваний нашими громадянами. В тому числі ми повинні передбачити різні заохочення для того, щоби користуватися державною мовою. Бо якщо в регіонах, наприклад, де не є вживана широко українська державна мова, ми можемо через інструменти Кабінету Міністрів застосовувати різні бонуси, грошові винагороди, податкові пільги і багато різних цікавих моментів для того, щоб люди були замотивовані користуватися саме державною мовою. Тому ми тут просили в цій правці, власне, поміняти: замість "Уповноважений" – "Кабінет Міністрів України". Я просто хочу знати вашу позицію. Звичайно, ми голосувати не будемо, але я думаю, що це… Будь ласка, 30 секунд завершити. БІЛОЗІР О.В. Я просто, знаєте, це важлива тема навіть з огляду на ту дискусію деструктивну, яка проводиться сьогодні в залі. Тому що, щоб наш законопроект не виглядав каральним законом, а щоб ми могли в ньому передбачити, а воно є передбачено, просто нечітко виписано, бонуси і мотивація знати, вчити і послуговуватися державною українською мовою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, коментар голови комітету. Дякую, шановна колего Білозір. Ну, якраз в статті 5 встановлюються і можливості пільг, і заохочення, якраз так як ви і пропонували, Кабінет Міністрів встановлює ці пільги і заохочення. Все це виписано в статті 5. В даному випадку ми говоримо про контроль за виконанням цього закону і про захист української мови. Кабінет Міністрів, він є колегіальним органом і йому об'єктивно складно буде займатися контролем. Крім того, що уповноваженого з контролю… Повноваження Кабінету Міністрів з контролю і захисту української мови не передбачені Конституцією, є виключний перелік перелік повноважень Кабінету Міністрів. Саме тому ми вводимо посаду Уповноваженого із захисту державної мови, але підтримуємо вашу ініціативу щодо стимулів, пільг і підтримки української мови, які згадуються тут в інших статтях законопроекту. Дякую. Дякую. Пані Білозір не наполягає на голосуванні, просто висловилася щодо ходу дискусії. Наступна поправка, народний депутат Шуфрич, будь ласка, 1281.

І якраз я звернув увагу на те, що в нас є подвійні стандарти. З одного боку, коли Комісар Ради Європи відвідує наших моряків – це всім подобається, а коли вона закликає призупинити розгляд цього закону, то ми говоримо, що вона свого носу…, ну, далі не хочу по тексту, розумієте. Але зараз… Чому ми просимо виключити цю частину? Це не мову треба захищати в цьому законі, а громадян України треба захищати від прийняття цього закону, тому що він абсолютно протирічить 10 статті Конституції і є дисркримінативним, і позбавляє наших громадян право використовувати свої рідні мови. Дякую. Дякую. Шановний пане Несторе, це дуже важлива розмова: пані Міятович не відвідувала українських моряків, ні вона їх не відвідувала, ні її туди не пускають. Я маю звернути вашу увагу, що до українських моряків… Це не вона, це ви з кимось наплутали, я вам прізвище того, хто зустрічався, скажу окремо. А тепер, будь ласка, голосуємо за поправку 1281. На жаль, пані Міятович не пускають до українських моряків, так само як Російська Федерація ні до кого не пускає

Пані Ірино, мабуть тоді наші мас-медіа дали не чітку інформацію, тому що я прочитав, що вона в присутності омбудсмена зустрілася із нашим моряком Гриценко і ще з декількома нашими моряками. мабуть, я вже не маю вірити тому, що читаю і що бачу на власні очі. Наша позиція наступна. Безумовно, ми маємо скорегувати цей закон відповідно до 10 статті Конституції, яка захищає право використання рідної мови для російськомовних наших громадян та громадян, які використовують мови національних меншим. І не випадково Рада Європи і Європарламент сьогодні вимагають, щоб це був один закон, а не один – для державної мови, а інший – для мов національних меншин. От по-людськи і по-чесному, і згідно з Конституцією це було би, якби це все було в одному законі. я маю визнати, пане Несторе, ви праві, Дуні Міятович надали доступ до одного з наших моряків пана Гриценка. Я перепрошую. Я пропустила цю інформацію. Прошу вивести на екран результати голосування: 6 – "за". Поправка відхиляється. Рухаємося далі. 1286, народний депутат Бойко. Вибачте. Так, 82 навіть ще, да, в нас. 83. Будь ласка, пан Мусій, вам слово. 11:44:30 МУСІЙ О.С. Доброго дня усім! Шановний голово комітету! Олег Мусій, 124 округ, Сокальщина, Червоноград. У мене ще залишилося там біля 20 правок. Якщо ви дасте чітку відповідь мені, будь ласка, про те, що буде обов'язково засідання комітету і буде погодження, яке запропонував Голова Верховної Ради, я готовий зняти всі свої правки для того, щоби прискорити розгляд цього законопроекту, який абсолютно необхідно ухвалити нашим парламентом. Ви знаєте, дуже складна політична ситуація зараз з невизначеністю з президентами. Один президент діючий вчора заявляє про те, що багато проблем вже з законом. Майбутній кандидат, який вважає себе теж вже майже Президентом, говорить, що не на часі мова. Ви знаєте, щоб не склалося так, що ми своїми руками затягнули прийняття цього важливого законопроекту. Тому, будь ласка, якщо ви дасте чітку відповідь про те, що обов'язково буде в тому числі бажаючих депутатів, на узгоджувальне кінцевого тексту і максимально швидко буде прийнятий закон, я готовий зняти всі правки, крім звісно останнього…

Я не можу, на жаль, гарантувати, там буде кворум чи не буде в комітеті, але ми зможемо знайти механізм, щоб винести в зал ці узгоджені правки, я сподіваюся, що зал за них зможе проголосувати. Кажу вам щиро, чесно, мене теж насторожує позиція дуже багатьох політиків, які беруть участь в президентській гонці, які брали раніше, які беруть зараз, мене непокоїть питання того, що деякі кандидати взагалі не розуміють важливості цього законопроекту. Але голосуємо за цей проект ми тут в залі. І я сподіваюсь, що в цьому залі є більшість українських патріотів, які хочуть, щоб Україна була сильною європейською державою і захищена була українська мова. Дякую. Дякую. Не наполягає пан Мусій на голосуванні. Наступна – 12... (Шум у залі) Будь ласка, пан Папієв наполягає на підтвердженні 1283. Я ставлю в повному обсязі на голосування.

Вважаю, що це більше відповідає змісту і назві самого Закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по цій поправці, 1284. Комітет її відхилив. Прошу визначатися.

Це поправка Денисенка. Наполягає Писаренко на слові, щоби дали, поставили її на підтвердження. Будь ласка, пан Писаренко. дякую. Шановні колеги, я говорив про те, що нам потрібно максимально дебюрократизувати систему, яку автори яку автори пропонують встановлювати щодо контролю за, я сподіваюсь, популяризацію, але, на жаль, поки що, поки ми бачимо по тексту в деяких сферах навіть нав'язуванням і зобов'язанням щодо української мови. Тому я прошу дуже уважно своїх колег, які є авторами цього закону, подивитися на те, щоб ми не створили зараз надмірний апарат, який би займався бюрократизацією процесу існування державної мови. Я розумію, що стосовно питань роботи державних органів – це одне питання. Але не потрібно створювати органи, які будуть контролювати приватне життя людей і створювати надмірний контроль за використанням української мови. Дякую. Будь ласка, ставлю на голосування в повному обсязі цю поправку. Друзі, прошу підтримати в повному обсязі.

Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, які дивляться нас по телевізору і слухають по радіо, привертаю увагу ще раз. Дивіться, що роблять автори цього закону і взагалі оця так звана провладна більшість. В принципі, вони налаштовують проти себе всіх громадян України, які говорять українською мовою, бо їм не хочеться мати приниження оці, здавати екзамени і потім читати себе в списках, в реєстрах і інших якихось, якихось неофашистських речах. І ті громадяни України, які є представниками національних меншин, які мають своє конституційне право говорити рідною мовою, і на захист цієї мови діє і законодавство України. Бо Україною, нагадаю вам, ратифікована Європейська хартія регіональних мов та мов національних меншин. А подивіться результати голосування в першому турі, ваша влада побачить, оцих нуль відсотків в місцях компактного проживання національних меншин це є вирок вам. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вимагає слово голова комітету. Будь ласка. Шановний колего, хочу вам нагадати, що більшість громадян України проголосували за кандидатів, які виступають за підтримання статусу української мови як державної, більшість громадян України. Лише маленька кількість громадян України проголосувала за інших кандидатів. Це не один кандидат, багато з кандидатів, більшість з яких між іншим багато було в цьому залі, виступають за підтримання статусу української мови як державної. Я вас дуже прошу по-людськи не називати забезпечення статусу української мови як державної, як вимагає Конституція, неофашизмом. Тому що те, що ви робите, це насправді заклики до сталінізму і до знищення української мови. Майте совість, не спекулюйте, не принижуйте українську мову і українських громадян. Просто вас по-дружньому прошу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу в повному обсязі підтримати поправку 1287.

Я хотів взагалі сказати, що є неприпустимим встановлення певної відповідальності за те, що людина володіє чи не володіє державною мовою. Хочу також сказати, що мої поправки стосуються того, що у нас на сьогоднішній день є достатньо кримінальної відповідальності вже за дискримінації певні в Це стосується і за дискримінації по мовному признаку. Я хочу наголосити на цьому для всіх тих, хто зневажає будь-яку мову і дискримінує людей за будь-якою ознакою, в тому числі і за мовною. І це стосується не тільки української мови. А також у нас є достатньо відповідальності за наругу над державними

розпалювання ворожнечі на мовному ґрунті тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 161 та 338 Кримінального кодексу України". Натомість автори проти будь-якої кримінальної відповідальності за порушення цього закону. Саме тому ми цю вашу поправку не підтримали, комітет свідомо відмовився від запровадження будь-яких форм кримінальної відповідальності за порушення законодавства про державну мову і жодних посилань на Кримінальний кодекс або кримінальну відповідальність законопроект не містить. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, прошу визначатись по поправці 1288.

Вибачте, будь ласка, я не помітила в залі присутність вашу, шановний колего. 1292, народний депутат Гуляєв, прошу.

Це край, де мешкає 133 національностей, і я вас запевню, що всі шанують українську мову як державну. Але не в усіх була можливість отримати освіту на українській мові, і це, звісно, була помилка держави, а сьогодні за помилку держави повинні відповідати прості люди. Як ви собі уявляєте, людина, яка все життя спілкувалася російською, молдавською, болгарською мовами, сьогодні після прийняття цього закону відразу почне розмовляти, здавати іспити тільки на українській мові? А де меншинства? Це грубе порушення Конституції України і ніяк не сприяє об'єднанню простих українців. А мою правку прошу поставити на голосування. Дякую. КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановний колего, для громадян всіх національностей закон не забороняє в приватному житті продовжувати говорити будь-якими мовними, які вони говорять. Якщо вони претендують на високі державні посади і не вчили в школі українську мову, то, так, вони повинні засвідчити володіння цією мовою. Власне, те, що ви пропонуєте в цій правці, законом фактично враховано у редакції статті 48, а тут вона відхилена лише через те, що саме в цій статті не регулюється підтвердження володіння державною мовою, бо це стаття про інше, а те, про що ви пишете, враховано в редакції статті 48. І хочу ще раз заспокоїти всіх громадян, ніхто від них не вимагає здавати жодні іспити, якщо вони вчили в школі українську, якщо не вчили, теж. Але якщо претендують на державні посади, теж треба знати українську мову. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по цій поправці.

Я, звичайно, не хотіла виступати, бо в принципі рішення комітету було відхилити. Але я все-таки хотіла наголосити з огляду того, що раніше моя поправка виглядала в те, що ми повинні виписати окремо Кабінет Міністрів, а ця поправка стосується саме функцій Кабінету Міністрів. І щоб у нас не звучав тільки один голос, який захищає національні меншини, то я хочу наголосити на тому, що ми приймаємо цей закон для громадян України. І представники всіх національних меншин, вони є громадянами України, і їхні права, функції, обов'язки захищені Конституцією України. І саме в Конституції є пряма норма, яка говорить про те, що державною мовою в Україні є Україна, українська мова. І наш закон сьогодні фактично розширює, наповнює змістом цю конституційну норму. Тому прошу не експлуатувати тему і не ділити наше суспільство, це загальний, суспільний, важливий для держави… Дякуємо за роз'яснення, шановна колего. Погоджуюся, що цей закон для всіх українців, громадян України. Будь ласка, наступна поправка 1291. Нестор Шуфрич наполягає, щоб йому дали слово. Це поправка Рибчинського, вона була врахована комітетом, але він просить поставити на підтвердження. Будь ласка. Дякую, шановна пані головуюча. Шановні колеги, безумовно ми сьогодні стурбовані з приводу введення самого інституту уповноваженого. І я задаю запитання, ми ж знаємо, що введення такого інституту, воно не безкоштовне. Але платники податків, це у нас громадяни України, які використовують різні мови. І я вважаю, що просто не по-людськи і нечесно відносно тих, хто сьогодні бореться за своє право використовувати рідну мову, нав'язувати їм за їхні ж гроші уповноваженого, якого вони не сприймають, але якого вони мають фінансувати. От якби в цьому законі ми збалансовано прийняли рішення щодо параметрів використання української мови – я з цим погоджуюсь – із забезпеченням права використання інших мов, то цей закон був би зразковим і об'єднав би країну. А так… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по цій поправці в повному обсязі. В повному обсязі. Колеги, прошу підтримати цю поправку в повному обсязі. За-18 Колеги, я хочу сказати, що до президії надійшла… Ми зупиняємося зараз у розгляді поправок і розпочнемо після перерви за 30 хвилин з поправки з поправки 1295 народного депутата Шуфрича. Я хочу поінформувати вас, що до президії надійшло оголошення. В стінах Верховної Ради України представники Бродівщини, зокрема студенти, випускники Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Зараз презентують на третьому поверсі в кулуарах виставку "Тарас Шевченко – художник. Погляд з ХХІ століття". І ця виставка нараховує майже 100 експонатів. всі запрошують, організатори виставки, вас в перерві відвідати її. А я оголошую перерву рівно на 30 хвилин. І о 12:30 ми з вами повернемося до розгляду поправок. Мені здається, якщо ми додамо інтенсивну, то в нас хороші шанси більш динамічно рухатися по розгляду поправок. Дякую.

Отже, колеги, я хочу повідомити, що ті правки, які були подані листом від народного депутата Писаренка і Німченка, ми вже пройшли. Залишився один лист від народного депутата Папієва. І відповідно авторів правок я буду наголошувати також на кожній правці. Я запрошую голову комітету до трибуни. І прошу авторів правок приготуватись до роботи.

Хочу нагадати, що до перерви ми зупинились на правці 1295, автор – Нестор Шуфрич. І Княжицькому Миколі Леонідовичу я нагадую: 1295 правка. І я надаю слово для виступу Нестору Шуфричу. Будь ласка. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, що таке "уповноважений"? Це вже відповідна вертикаль, яка буде коштувати нашим платникам податків грошей. І уявіть собі громадянина України, я підкреслюю, який… так сталося історично, він говорить виключно угорською і, наприклад, російською, румунською і російською або просто російською, або іншою мовою, як йому дивитися на те, що його позбавляють його конституційних прав, і ще створюють інститут, який це буде реалізовувати. Я вважаю, що нам треба зупинити ці дії, узгодити цей закон з 10 статтею Конституції в частині права використання інших мов. Ми з повагою ставимося до норми, що українська мова є державною, але вимагаємо… Я ставлю на голосування правку 1295. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати.

Пане Голово, ми наполягаємо на всіх наших поправках. Дякую. Це продовження теми. Ми сьогодні, мабуть, не маємо морального права витрачати десятки мільйонів, а може й більше, для створення ще одної адміністративної вертикалі, яка… за яку будуть платити наші громадяни. Попередній закон, який був скасований, який був визнаний Європою одним із найкращих в питанні регулювання мовних відносин, він жодної копійки не вимагав з державного бюджету, а тут мова йде про десятки, а може й сотні мільйонів гривень. Ще остаточно ми й не знаємо у скільки обійдеться нам… не нам, а нашим громадянам ця новація. Тому прошу відповідну норму відхилити з тим, щоби забезпечити конституційні права наших громадян і зекономити бюджетні кошти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1296. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Колеги, коротке оголошення. Сьогодні в Україні перебуває делегація чеського парламенту, наших колег, вони в ложі. Давайте привітаємо їх. (Оплески) Подякуємо за підтримку. І переконані, що відносини між нашими державами будуть зміцнюватися, і дякую вам за підтримку. Дякуємо вам. Продовжуємо, колеги. 1297-а. Не наполягає. 97-а, Пташник. 98-а ваша правка. 8-а, Шуфрич, будь ласка.

на словацькій мові, на жаль, я не знаю чеську мову, вона трошки відрізняється, як російська від української, до речі. І я звернувся до наших колег, щоб вони підтримали прагнення наших громадян скористатися своїм конституційним правом говорити на словацькій, на чеській мові, тому що Закарпаття в свій час було частиною Чехословакії. І я би хотів, щоб ми поважали права наших громадян, які є громадянами України, використовувати угорську, румунську, чеську і словацьку… Хочу наголосити і наголосити, що в парламенті України кожен виступ має бути державною мовою України. Наголошую надалі і роблю попередження. Будь ласка, Микола Княжицький. Дякую. Приємно бачити тут людей, які змогли побудувати сильну демократичну чеську державу. Так само ми зараз будуємо сильну демократичну українську державу, яка захищає права національних меншин чехів, словаків, вшановує історію Чехії, Словаччини, вшановує історію України. Ми воюємо на фронті, російські танки зараз на наших кордонах. Це ті танки, які в 68-му році заходили в Прагу; це ті танки, які такі люди, прикриваючись демагогією, хочуть завести в Київ, але ми зробимо все, щоби Україна залишалася українською демократичною державою, захистимо українську мову і мови національних меншин, які проживають в Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І думаю, що Чехія для нас є прикладом. Свого часу, коли намагалися забути і витіснити чеську мову, чеська держава зробила дуже багато, в тому числі і через законодавство, щоби відробити чеську мову. І сьогодні вона є відроджена з допомогою і законодавства, і дій усієї влади. Ми беремо приклад з вас сьогодні і так само відроджуємо українську мову для української держави. Дякуємо вам за приклад.

Шановні колеги, от зараз є… ми стали свідками прикладу, коли ми позбавляємо можливості використовувати мову наших партнерів, наших майже сусідів, через Словаччину. І я би хотів уникнути цього конфлікту як всередині країни, так і за її межами, щоб не соромно було дивитися вам вашим європейським колегам, коли ви говорите, що ми за Європу, а позбавляєте людей користуватися мовами вже не тільки російською, але й мовами Євросоюзу. Я скажу чесно: с такой рожей в Европе нас не… Колеги, немає значення, якою мовою, іншою окрім українською, має значення, що в українському парламенті необхідно говорити мовою державною, як це у всіх цивілізованих парламентів. І я ставлю на голосування правку 1299. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати. Рішення не прийнято. 1300. Не наполягає. 1300, Папієв. Так, є в листі. Дякую. Шановні народні депутати України! Шановний головуючий! Я ще раз нагадую вам, я передав письмове звернення народного депутата України, де перелічені усі поправки. Я прошу дотримуватись і уважно надавати мені слово стосовно поправок, щоб я мав змогу висловитися з них. Ви бачите, що цей закон, щойно зараз відбулася подія, за яку прикро було, тому що фактично, були представники цивілізованої європейської країни, для яких є дикість те, що ви сьогодні робите в залі. Це закон не про захист української мови і не про розвиток українською мовою, в цьому законі ви приховали заборону російської мови, заборону румунської мови, заборону угорської мови. Я привертаю вашу увагу ще раз до того, що о 13 годині по європейському часу, в Страсбурзі відбудеться круглий стіл, на якому якраз Василь Брензович заявить про антинародний, антиконституційний характер цього закону. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, я ставлю на голосування поправку 1300, вона врахована в редакції комітету. Хто за те, щоб прийняти її в первинному вигляді, прошу голосувати.

За-2 Рішення не прийнято. 13… 99 поправку ми голосували, пане Нестор. Голосували. Подивіться стенограму, і ви побачите, я ставив на голосування 99 правку. Я кожну з них називаю і по кожній ми проводимо обговорення. ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, які дивляться перебіг подій у Верховній Раді України під час розгляду цього закону у другому читанні. Ви знаєте, єдиним джерелом влади в Україні є український народ. І от зараз, в першому турі я хочу вашу увагу привернути, що саме отакі закони недолугі, вони отримали оцінку, в такому районі, як Герцаївський район, де компактно проживають українці румунської національності, їх там близько 92 відсотків. Так от результати голосування першого туру:

Оце. Люди, громадяни України, шляхом вільного волевиявлення якраз дали вам оцінку, як ви руйнуєте взагалі європейські цінності стосовно відношення до регіональних мов та мов національних меншин. Люди мають право говорити рідною мовою. Не забороняйте їм це робити. Прошу поставити цю поправку на підтвердження. Я хочу подякувати всім громадянам України румунського походження, які своїм голосуванням засвідчили, що підтримали лише тих кандидатів, які відстоюють українську мову як державну. А єдиний кандидат, який виступив проти цього, обрав там трошки більше 20 відсотків Дякую.

Дякую. Шановні колеги, може, може, виступаючий з трибуни не дочув те, що я сказав. Я ще раз перелічую тих кандидатів і скільки вони відсотків набрали на славетній Буковині, в Герцаївському районі, де компактно проживають українці румунської національності. Ще раз привертаю вашу увагу: Зеленський – 33 відсотки, Юрій Бойко – 29

пане Михайло, шановний пане Михайло, ви дуже часто і іноді навіть справедливо зауважуєте президії щодо необхідності дотримання норм Регламенту. Я хочу нагадати, що під час обговорення поправок мають бути не заяви відносно відсотків голосуючих, а виключно по тілу поправки. І я буду виключати мікрофон, якщо будуть не по тілу поправки ремарки Я прошу поставити в повному обсязі зараз поправку 1304, колеги. Я прошу визначатися. І далі, якщо хтось бере слово, то виключно по тілу поправки. Єдине виключення – це Дуня Міятович, звичайно. 12:50:05 За-2 Рухаємося далі. Поправка 1305. Будь ласка, народний депутат Подоляк, вам слово, ви автор цієї поправки. Прошу поставити цю поправку на голосування в повному обсязі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, в повному обсязі ставлю на голосування цю поправку.

Вот, я читаю про щорічний звіт уповноваженого. Я хочу, щоб наші громадяни зрозуміли, про кого йде мова. Мова йде про керівника органу центральної влади. Люди добрі, ви навіть не можете собі уявити, який ж апарат треба буде задіяти, щоб підготувати цей звіт. І за все це щастя будуть платити наші громадяни, сплачуючи свої податки. А в той час, у нас ціна газу для населення вже майже в півтора рази більша, ніж ціна газу для промисловості. Такого ніколи не було за жоден день незалежності України! Тобто для наших олігархів газ має бути майже в півтора рази дешевший, ніж для наших громадян? Та неподобство це і ганьба! А те, що робиться зараз тут, замість того, щоб вирішувати питання людей, в тому числі і по газу, це є безвідповідально до наших громадян. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, 1307-а. Голосуємо поправку. За-6 Поправка відхиляється. Наступна поправка 1312. Народний депутат Шуфрич, вам слово. Дякую. Наша позиція логічна і послідовна. Ми вважаємо, що сьогодні витрачати народні гроші на забезпечення і фінансування проблеми, яку сама влада і вигадує, є не по-людськи. Не те, що безвідповідально, а саме є не по-людськи. І я абсолютно переконаний, що замість того, щоб створити закон, який об'єднав би наше суспільство, зняв би всі протиріччя, мало того, що ми розколюємо наше суспільство, так ми ще у людей, які з цим не погоджуються, пропонуємо, тобто, вибачаюсь, ви пропонуєте у людей забрати гроші, щоб проплатити те, чого вони не хотять. До речі, саме з цими словами до мене звернулись під час зустрічі в Запоріжжі,

За-2 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1313. Не наполягають народні депутати. 1314. Не наполягають. 1315. Народний депутат Шуфрич. Призначення та звільнення Уповноваженого із захисту державної мови. Люди добрі, шановні колеги, невже це найголовніше питання, яке ми зараз маємо з вами розглядати? Невже люди також добре живуть, що ми маємо розглядати питання звільнення та призначення уповноваженого, на якого ми маємо витратити десятки, а може і сотні мільйонів гривень держава має витратити, але звідки? Забравши їх із кишені наших громадян, замість того, щоб побудувати ще одну лікарню, допомогти онкохворим, збільшити фінансування на освіту ту ж саму, ми сьогодні у людей цинічно забираємо гроші, я абсолютно переконаний, проти їх волі, витрачаємо ці гроші на те, з чим вони не можуть погодитися. Дякую. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

продовження того, що я говорив перед цим. А 15-ї чому нема, не врахована? ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми щойно голосували поправку номер 1315, ваша наступна поправка 1316. Ви будете стосовно неї виступати? Ми голосували попередньо 12-у, а зараз 15-а. Я прошу 15-у поставити. Ми 12-у голосували. Шановний народний депутат Шуфрич, ви пропустили… прошу уважно слухати головуючого на засіданні і не пропускати ті номери поправок, які оголошуються. Попередній ваш виступ і голосування відбувалося

Мало того, що ми зараз вже третій тиждень витрачаємо на закон, в той час, як у людей є нагальні потреби щодо врегулювання їх життя, щодо врегулювання питання тарифів, є низка законопроектів, які вимагають мораторію на підняття вартості ціни на газ, підняття вартості комунальних послуг, так ми сьогодні розглядаємо цей закон. А в майбутньому ми ще хочемо надати відповідну роботу і тягар щодо визначення цього питання Кабінету Міністрів України. Скажіть, будь ласка, невже іншими справами наш уряд не має займатись? Хоча ви знаєте, розумні люди сказали, слава Богу, що парламент до виборів Президента фактично не працює. Тому що ті рішення, які приймалися до прийняття цього закону, є антинародними. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. За-8 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1317, народний депутат Шуфрич. 12:58:11 ШУФРИЧ Н.І. Шановні громадяни України! Я собі уявляю шоу, у нас, як тільки йде призначення на НАБУ, на антикорупційний суд, на будь-що, зразу починаються різні провокації, і ми створюємо ще одну можливість подивитися, як будуть подаватись кандидатури на посаду уповноваженого. Скажіть, будь ласка, хіба це прикрасить нашу владу і імідж нашої країни? Хіба за це платять люди свої податки? Люди платять податки за краще життя, сподіваючись, що влада не дурістю займається, не розворовує їх гроші, а все ж таки вболіває за забезпечення їхніх конституційних прав. А цей закон якраз навпаки, позбавляє конституційного права використовувати рідну мову, при всій повазі до української як…

За-29 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1320, народний депутат Подоляк. Прошу в цій поправці слово "із" повернути до першої редакції і проголосувати за цю поправку, врахувавши її частково. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

"На посаду Уповноваженого із захисту державної мови може бути рекомендовано громадянина України, віком не менше 30 років на день подання, який має вищу освіту і володіє державною мовою." А хто ж йому видасть сертифікат, якщо інститут ще не створений, а? От розкажіть мені, хто дасть йому сертифікат, якщо не буде створений відповідний інститут уповноваженого. Тобто ми спочатку – телега, а коней нет. Ви знаєте, цей закон – це є верховенством абсурду, безвідповідальності і антиконституційності, неповага до наших громадян. І навіть ця стаття ще раз показує, що цей закон витягли виключно заради виборів. Інша справа, що і це не допомогло, тому що люди сьогодні вболівають, не якою мовою… Захист української мови, забезпечення її функціонування як державної жодним чином не пов'язано із виборами. Це все міфи, які намагаються розкрутити, щоб збити цей закон, але українці, я думаю, не дадуть цього зробити. Шановний колего Шуфрич, в "Перехідних положеннях" передбачено, що вперше уповноважений справді призначається без сертифікату, бо володіння українською мовою як таке забезпечене і фіксується в інших чинних на сьогодні законах України. Дякую.

займати відповідні посади в Україні. Хочу нагадати вам, що навіть люстрація вже закінчилась, тому що минуло 5 років. Але за люстрацію ще хтось відповість в цій в країні, тому що люстрація, я вибачаюсь, привела до кастрації в нашій країні захисту прав громадян. Тому що привели людей, які поняття не мають, що таке державне управління. Більше того, професіоналів викинули. Одна справа – коли людина приходить і запрошує професіоналів, інша справа – коли конкурентів позбавляються, ще й більш розумніших. Тому я вважаю, що будь-яке обмеження недоречно, є антиконституційним, і пропонуємо вилучити статтю, яка обмежує можливість відповідно займати посади. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

нам пообіцяли, що ніякої кримінальної відповідальності не буде. (Шум у залі) Тоді яка… як можна притягнути до того, чого нема? Ви гарантували, що кримінальної за цей закон не буде. А в даному випадку говорите, що людина, яка притягується до кримінальної відповідальності щодо порушення цього закону, не може бути кудись там призначена. Так де ж правда? Тому я прошу наше суспільство бути дуже уважними та обережними. Цей закон мало того, що є антиконституційний, він ще є обманом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голову комітету прокоментувати. 13:05:35 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановні колеги, обманом є фраза, сказана вами щойно, коли ви згадували про міфічну кримінальну відповідальність, оскільки в законі жодних згадок про кримінальну відповідальність немає. Ця стаття звучить так, що кандидатом на посаду не може бути рекомендовано особу, яка була притягнута до відповідальності за порушення вимог цього Закону. Слова "кримінальної" тут не існує, як і всюди по тексту закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1325. Прошу, народний депутат Папієв. 13:06:19 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, от подивіться, яке блюзнірство відбувається під час розгляду і голосування за цей закон. Можете собі уявити, оця так звана коаліція, так звана більшість, яка сьогодні має підтримку менше 5 відсотків України, вона зараз ініціює, мало того, вона ініціює такі норми закону, які на посаду уповноваженого проводили тільки їхніх кумів і вони самі визначали, хто може там бути, а хто не може бути. От можна собі уявити як формулювання звучить цієї норми: "брала участь у спробах запровадження офіційної багатомовності всупереч Конституції України і встановленій конституційній процедурі". А якщо в якійсь місцевості відповідно до Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин ця людина ініціювала проведення референдуму? От, бачите, ви закладаєте ті норми, які подвійне тлумачення мають. Цей закон не має права на існування. Я прошу поставити на підтвердження.

За-24 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1326. Народний депутат Шуфрич. Шановні колеги, ну, я розумію, ми можемо сперечатися: кримінальна, адміністративна, політична відповідальність. А це яка відповідальність? Людина має позицію, яка не суперечить Конституції України, і, можливо, буде претендувати на цю посаду. Хто вирішить її оціночну позицію? Це має зробити виключно суд. А в даному випадку ми… Ви пропонуєте передати функції суду незрозуміло кому і обмежити громадянина України в його конституційному праві отримати відповідну посаду. Я вважаю, що ця норма суперечить багатьом статтям Конституції і не може бути прийнята. Дякую за увагу. Прошу голову комітету прокоментувати. колего Папієв, яка виключила норму, що людина, яка брала участь у спробах запровадження багатомовності, не має права тут працювати. Після вашого наполягання ця норма повернулася в закон. Таким чином, саме завдяки вам люди, які, як ви кажете, хочуть організувати якісь місцеві референдуми, не будуть права претендувати… мати право претендувати на цю посаду. Я не маю нічого проти цього, але просто декларації наших псевдоопозиціонерів насправді не відповідають їхнім діям. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-3 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1327, народний депутат Шуфрич. 13:10:01 ШУФРИЧ Н.І. Пане Миколо, я тоді не розумію: поправка 1325 колеги Пташник врахована, а та сама поправка Німченко-Шуфрича не врахована. Где логика? я продовжу, я продовжу. Тому ми зараз ставимо питання щодо підтримки нашої наступної поправки, яка стосується початку процедури розгляду кандидатури Кабінетом Міністрів України. Я вже говорив, що це питання є зараз недоречним і таким, яке розколює наше суспільство. І завантажувати цим питанням і Верховну Раду, і Кабінет Міністрів України в той час, коли людям нема за що сплатити

Я тільки хочу звернути, що народний депутат Пташник, це жінка, особа жіночої статі, це вона. Так, не відміняється у різних відмінках в українській мові. Якраз буде, я думаю, вам Закон про державну мову стане в нагоді, ви зможете це опанувати відмінки в українській мові. Наступна поправка номер 1328, народний депутат Шуфрич. Це питання знову стосується процедури призначення на засіданні Кабінету Міністрів України. Я, безумовно, поважаю всіх своїх колег і колегу Пташник теж за те, що вона вносить свій вклад в прийняття цього закону, не зі всім я погоджуюсь, але наші колеги використовують своє конституційне право як народні депутати України, і вона теж використовує. Так скажіть, будь ласка, чому ви позбавляєте громадян України, які не мають можливості бути присутніми в цій залі, позбавляти права використовувати різну мову в усіх сферах життєдіяльності і ще вимагаєте їх платити за це, вимагаючи сплачувати податки. Я вважаю, що це не по-людськи і протирічить Конституції. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

призначення на посаду, яка буде володіти повноваженнями, включаючи застосування поліцейських структур відносно громадян, щоб зобов'язувати їх розмовляти українською мовою. Щоб мене ніхто не перебивав, почитайте 53-ю цього закону і почитайте проект 23 статті про Національну поліцію. Це я стосовно доповідача. Не видумуйте, ви скажіть людям правду і не брешіть, будь ласка, про "нема ніякої відповідальності". Почитайте. Іде питання про 6-8 тисяч штрафних санкцій на сьогоднішній день при наявності пенсії 1 тисяча 900 гривень. Що ви тут несете, шановний доповідачу? Іде питання про життя людей. 15 секунд будь ласка. 15 секунд. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

авторства, авторства змісту цих норм. Подивіться, про що йдеться. Та ці питання вирішені в Законі про Кабінет Міністрів, в Законі про центральні органи влади, де чітко визначено, хто, коли і як призначає цю людину. Навіщо ви дублюєте? Зрозуміло навіщо, щоб набрати цю вагу і забалакати за змістовним напрямком на звичайний зміст всіх норм, які в багатьох випадках носять репресивний характер відносно простих громадян. Я хочу сказати конкретно доповідачу: 41 стаття передбачає регулювання відносин, де виключно українською мовою. Ви чуєте, 41 стаття. І тому я хотів би,

більшістю голосів, за умови, який набрав найбільшу кількість голосів". Шановні, та підіть до першокласника, він знає, що ця норма уніфікована на всьому законодавчому масиві. Але тут я вам хочу сказати одне. Я сказав вам про 41 статтю, яка регулює відносини, так, щоб ви знали, що норми працюють в часі і в просторі. Так от, в просторі приниження російськомовних чи інших громадян національних меншин якраз встановлено, що це за виключенням, за виключенням діє державна мова, за виключенням спальні і кухні в окремій ізольованій квартирі. Все інше, якщо ви знайдете і назвете сейчас правовідносини публічні, я тоді знімаю свої слова. Але ви не назвете…

За-4 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1333, народний депутат Німченко.

белетристика, яка застосовується авторами законопроекту, які виокремлюють "захисту державної мови" втретє, не може бути допущена. Та шановні колеги, ви скажіть, де є реальна загроза мові державній? Чому застосовується спроба вказувати "захисту державної мови"? Від кого і в яких випадках? І що це значить – "реальна загроза захисту державної мови"? Але про те, що йде питання про смерть інших мов в Україні, то це однозначно да. І тому якраз Конституція вказує, почитайте статтю 10. І я просив би, щоб ми діяли… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

У нас скільки уже на сьогоднішній день уповноважених, в тому числі від громадянських організацій, що ми не знаємо кого слухати і коли слухати. Невже не зрозуміло, що оце засмічення законодавчого масиву в Україні не може привести ні до чого, крім схоластики і броунівського руху по поводу застосування норм? Тому ми вважаємо взагалі це виключити, це питання. Це повинно вирішуватись в робочому порядку з посиланням на положення, на Закон про Кабінет Міністрів і посиланням на Закон про центральні органи влади, який є і діє на сьогодні. А тому вважаємо, що ця інституція і процедуральні виписані норми про припинення повноважень, це є не до цього закону і не потребує цей закон, тим більше він… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Відхилені поправки можуть озвучувати лише автори поправок. Шановні колеги, я просив би головуючу уважніше дивитися в таблицю, щоб не вводити в оману народних депутатів України і тих громадян, які дивляться по телевізору або слухають по радіо саме хід засідання Верховної Ради України. Шановні колеги, ну, якась дикість в цій статті. Ви уявляєте собі, є закон, який чітко і ясно встановлює, Закон "Про Кабінет Міністрів України", дає чіткі норми, що рішення Кабінет Міністрів приймає більшістю голосів від присутніх. Ви берете в цьому законі, виписуєте якусь норму, абсолютно недолугу, що за якого подали найбільшу кількість голосів. Шановні, ви що робите взагалі? Ви, як той слон в порцеляновій лавці, так, топчетеся по вже діючому законодавству України. Трішки, от бажаю вам трішки якось схаменутися, і от в цьому бажанні по призначенню якогось свого кума здоровий глузд, щоб у вас все ж таки брав верх над якимись своїми шкурниками. Прошу поставити цю поправку на підтвердження.

За-7 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1336. Народний депутат Німченко. Я дуже вдячний моїй колезі Білозір, яка застосувала термін дуже влучно "каральний механізм" відносно цього закону. Я вам дуже вдячний, колега. А тепер я хочу сказати стосовно того, що як намагаються автори законопроекту приховати в оцих процедурних, процедурних копанках, які вони натворили в цьому законі, заховати істину цього і значимість в частині встановлення контролю і дискримінації над іншими мовами. І тому ми вважаємо, що це все питання проти уповноваженого повинно не до цього закону, вирішувати в установлений, уніфікований засіб, як це є в законодавчій системі України. Не робіть додаткову інституцію, не отримавши навіть Рахункової палати, ви не написали в законі, скільки він стоїть цей закон…

Колега, Німченко, я рада, що ви слухаєте уважно все, що тут говориться в залі, але якраз це стосувалося щодо каральності до вас. Тому що ваша фракція, яка коментує цей закон, намагається його перетворити на каральний. А ми говоримо, власне, про те, що він виключно імплементує конституційну норму нашої з вами Конституції, громадянами якої ми є, наші функції, обов'язки, можливості, виписані саме нею, ми її розвиваємо і захищаємо. До відома. Дякую. Наступна поправка номер 1337, народний депутат Німченко. 13:25:28 НІМЧЕНКО В.І. Я хочу акцентувати увагу на кількість людей і народних, моїх колег, народних депутатів в залі, коли ми приймаємо цей важливий законопроект і обговорюємо його. Так я хочу тут нагадати, подивіться цю норму, про що йде мова: "наявності медичного висновку про неможливість виконувати обов'язки за станом здоров'я". Я знову ж таки повертаюсь: про який стан здоров'я? Якщо ви ведете мову про психологічний чи психічний стан здоров'я, це одне, якщо інші фізіологічні якісь недостатки, це інше. І тому законодавчі процедури на сьогоднішній день по конкретній посаді не передбачають визначення на медицинському уровні, чи він може бути міністром, чи може бути… За станом здоров'я! Ви розумієте, про що йде мова! Для неюриста це не те що не зрозуміло, а виглядить ще норма… ну, прикро, але глупо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

Що таке "несумісність"? У правовому визначенні вона має два напрямки: несумісність – це неможливість виконувати ті чи інші дії за своїм станом здоров'я, за своїм громадянським станом і все інше. І тому я хотів би, щоби ми не повторювали, не дублювали те, що написано по інших законах. І ми вважаємо, що для уповноваженого, це не та є особа, про яку взагалі може це дійство, яке тут нам пропонується. Тому ми вважаємо за необхідне виключити ці положення, вони не несуть ніякої смислової, тим більше правової… правового навантаження. Спасибі. Просимо виключити.

За-5 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1339, народний депутат Німченко. Шановні колеги, шановна колега, яка тут репліку… якраз вела мову про те, що не йдеться про каральні, щоб не допустити і все інше. Так я вам зачитаю: "Звільняється в разі притягнення до відповідальності за порушення вимог цього закону". Оце і є каральні санкції. Каральні санкції – це не як Пугачова в клітці возить. Каральна санкція – це адміністративні санкції. Це і є каральна. Тому я хотів би, щоб ми розуміли і знали. Просто про це доповідач умовчує, але вони є, ці каральні санкції. І я вам кажу конкретно статті, які є, які встановлюють, першочергове якщо порушення, там 4 тисячі, і так аж до 8 тисяч. Оце є кара в адміністративному порядку, і причому з залученням поліцейських структур. Що тут не зрозуміло? І ми вважаємо, що це підлягає виключенню

НІМЧЕНКО В.І. І дайте хвилину тоді. Шановні колеги, якраз знову ми тут, з чим тут стикаємося. Так я хочу вам сказати, за участь у спробі запровадження офіційної багатоманітності всупереч Конституції України і встановлення конституційної процедури. Це все видумка. Конституція, навпаки, підтримує багатоманітність, підтримує, допустимі… Прочитайте статтю 10 і 11 Конституції, де прямо вказано: підтримує, захищає і дозволяє розвиток самобутності інших, самобутності іншої поведінки і звичаєвих обичаїв. Почитайте, про що ми ведемо у цій спробі, у цій нормі і пункту шостому. Безперечно, що це антиконституційно, але блефуючи… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, ця поправка є врахована. Ви наполягаєте, щоб її ставити на підтвердження? Я просто хочу зрозуміти, щоби також глядачі і слухачі розуміли, що це є поправка народного депутата Шуфрича і народного депутата Німченка, їхня пропозиція, яка була врахована, і вони зараз вимагають її зняти. Прошу голосувати. За-6 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1342. Народний депутат Німченко. Пані головуюча, ну, там термін треба застосовувати, який передбачений Регламентом, стосовно чи зняти, чи щось інше робити, і що знімати. Але я хочу сказати відносно пункту 7. Подивіться, що пропонується: "набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього". та це вже на першому курсі відомо навіть не юридичного факультету, що обвинувальні вироки за своїми діями мають… і за своїм статусом мають, це навмисні дії чи по необережності. І тому скрізь мирова практика каже, і у нас є законопроекти, які визначають, що людина,

За-5 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1343. Прошу, народний депутат Німченко. 13:33:25 НІМЧЕНКО В.І. Шановні колеги, коли ми ведемо мову про громадянство України і ведемо мову про таку особу як уповноважений, який призваний захищати державну мову, ви тільки подумайте, що таке Уповноважений по захисту державної мови? Это при наявності в нас поліцейських структур, при наявності у нас спеціальних прокуратур, при наявності у нас Генерального прокурора, то якими ж методами він має захищати українську мову? Слово "захист" передбачає активні дії і тому, коли ми ведемо мову про те, що допускається громадянин для здійснення активних дій, ми виходимо з того, що це громадянин України. Якщо це не громадянин України, а завезений варяг, то він не може бути уповноваженим. І тому ми виходимо з цих питань, що це повинно бути виключено взагалі, апріорі не можна допускати таких ситуацій, а ближче кажете, інсинуацій з боку…

За-6 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1344. Народний депутат Німченко. Шановні колеги, йдеться питання про оголошення його померлим. Давайте ми розберемося в цій ситуації. Ми, давайте тут вести мову про живих, Ви подивіться, скільки у нас нема міністрів на посадах: по 2, по 3 роки нема на посадах міністрів і це проблема. І це проблема. Подивіться на медреформу, подивіться на виконуючого обов'язки і по екології, і по аграрному сектору, і по здравоохранению. І тому ми вважаємо, що це повинно бути виключено. Це не можна взагалі допускати такого питання і чекати, можете собі представить, що уповноваженого для того, щоб об'явити його і визнавати признаним таким, що помер, надо мінімум 6 місяців чекати. І тому прошу виключити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

За-5 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1345, народний депутат Німченко. 13:36:23 НІМЧЕНКО В.І. Шановні колеги, я уже казав про те, що ми по суті переходимо на рейки феодального суспільства, феодального правового регулювання на ті часи відносин, вони були, і воно звучало так, що можна робити лише те, що передбачає феодал у своєму законі, щоб було це зрозуміло. На жаль, на жаль, по цій стезі пішли і наші ініціатори цього закону. Перегружають закон тими явищами, які не несуть ніякої нагрузки для того, щоб його прийняти, виходячи з реальних обставин. А тому ми і вважаємо, що і в цій частині треба виключити, до інституції уповноваженого це не можна відносити. Ну, давайте собі ми признаємо,

За-4 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1346. Прошу, народний депутат Німченко. розуміли, про що йде мова, а йде мова про те, що, Уповноважений із захисту державної мови, просять визнати його недержавним службовцям, а разом з тим надати йому статус міністра. Ну, по-перше, тоді запишіть, що уповноважений є політичною фігурою, є політичною особою, і на неї не розповсюджується трудове законодавство. Ви це знаєте? Если не знаєте, почитайте закони, і ви там найдете, що не поширюється на міністрів. А ви пишите "за умовами оплати праці і соціальне забезпечення прирівняно до посади міністра". Ми уже знаємо заробіток міністра Коболєва примерно, вот он тоже міністр. Скажіть, будь ласка, то чим він відрізняється? І ось це все, що ви пишите, це від лукавого. Просимо… Депутат Німченко, пан Коболєв не є міністром, до вашого відома, він є головою державної компанії. Прошу голосувати.

За-5 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1347. Народний депутат Писаренко. Наполягає? Прошу, включіть мікрофон. Дякую. Ще раз хочу зазначити суть поправок моїх, що стосується Уповноваженого у справах державної мови. Ось, незважаючи на те, що і в цілому закон спрямований проти українців і проти всіх тих, хто живе в Україні, тому що багато чого нав'язують, я думаю, що Конституційний Суд потім встановить неконституційність цих норм. Але хочу зазначити, що знову створюють бюрократичні структури, які знову будуть опікуватися питаннями, які достатньо розмиті, і знову буде процвітати корупція. Тому що уповноважений створюється для певних функцій, які не дуже важливі, там подає пропозиції Кабміну, забезпечує моніторинг, розглядає скарги фізичних осіб, а потім він складає протоколи та застосовує стягнення у випадках встановлених законом, контролює чиновників, яким чином вони використовують українську мову, тобто створюється надорган над всіма державними органами, який буде контролювати, яким чином люди використовують мову. Шановні, зупиніться, не робіть бюрократичний

дуже часто наша риторика не відповідає змісту поправок, тому що ви пропонуєте якраз виключити статтю 48 "Вимоги щодо несумісності з посадою Уповноваженого із захисту української мови". Так, але це... Ні, ви пропонуєте цю статтю в цій поправці виключити. Ми говоримо за суттю поправок. Якщо ми виключимо, то це якраз буде сприяти корумпованості уповноваженого, оскільки уповноважений здійснює ряд важливих функцій щодо захисту державного статусу української мови, держава має бути зацікавлена, щоб він займався на своїй посаді лише державними завданнями. Тому вимога про несумісність була членами комітету залишена, і ця поправка відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, прошу визначатися, 1347 поправка.

Шановні колеги, безперечно, це рудиментним є органом сам уповноважений, а тим більше в тексті, що там виписано, ви лише почитайте, щодо несумісності з посадою Уповноваженого із захисту державної мови. Ви в попередній статті тоже писали: порушення вимог щодо несумісності. Що не суміщати? Хто він такий, що це за орган? Яку він нагрузку несе, кроме репресивного характеру? Любі дії, які направлені на обмеження волевиявлення і свободи, в тому числі в напрямку мови, це і є ні що інше, як репресії. А він буде мати в своєму розпорядженні ще й опричників, які будуть працювати в кожній області і складати протоколи, починаючи з кофеїн, бань і все... і зібрань за національним признаком. І тому ми вважаємо необхідним виключити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Прошу визначатися по правці 1348.

Я, по-перше, хотів би почути, коли пішла мова за представницький мандат і все інше, хотів би почути відповідача, хто прораховував, хто прораховував затрати на введення цього закону в дію. Хто прораховував перед тим, як подати до Верховної Ради? Є обов'язок ініціатора і суб'єкта законодавчої ініціативи обґрунтувати матеріально, що ж буде коштувати для України цей закон. Я впевнений, що ніхто це не прорахував. Де брати кількість цих грошей? Скільки це буде стоить гривень? І де питання про те, який механізм, починаючи з формирования фонду заробітної плати і закінчуючи матеріальною базою? У вас цього немає і апріорі не може бути, тому що закон підготовлений через бухти-барахти.

виключити одне слово "уповноважений не може:". Оскільки виключати ці три слова "уповноважений не може:", з нашої точки зору, нелогічно, оскільки далі йдуть пункти, які передбачають, щоб не було несумісності в посаді Уповноваженого з питань захисту української мови, очевидно, комітет не підтримав цю поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Рухаємося… А, голосуємо за цю поправку. Прошу визначитися, 1350.

Я шановного доповідача все-таки просив би дати відповідь, оскільки йдеться про подальший розгляд цих поправок. Якщо вони не підтверджені матеріально і спроможністю інституту державного забезпечити фінансово, і не передбачено в бюджеті, то він не може предметом бути розгляду взагалі взагалі сесії Верховної Ради в залі Верховної Ради. Дайте відповідь, будь ласка. Не відступайте, не викручуйтесь, конкретно. В проекті нема. Де є? Скільки він коштує? Будь ласка, коментар голови комітету. 13:46:22 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Ми зайдемо, ми дійдемо до цього пункту. Я наполягав би йти за поправками. Я думаю, колего Німченко, що кошти, які ви витрачаєте заради затягування цього законопроекту, ставлячи на підтвердження поправки, за які голосує від двох до чотирьох людей, значно більші, і на забезпечення вашої діяльності, ніж ті кошти, які пішли би на створення, і підуть, і буде це передбачено в майбутньому бюджеті, зовсім невеликого апарату уповноваженого, який буде складатися з декількох людей для захисту української мови. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по поправці 1351.

Наступна поправка так само народного депутата Німченка – 1352. Прошу. 13:47:10 НІМЧЕНКО В.І. Шановні колеги, стосовно його статусу, уповноваженого я маю на увазі, то ми звертаємо увагу, требуючи виключити цю позицію із цієї статті закону, як і взагалі всю статтю закону, ми просили б врахувати ту обставину, що йде про новостворюваний в майбутньому державний орган, який не обґрунтований про оплату праці. А разом з тим, ви бачите, що іде питання про те, як же він повинен працювати. А для цього повинні все-таки покласти на стіл в залі Верховної Ради, мінімум головуючому, що ж це коштує і в що це виливається для платників податків. От і все. І тому казати про те, що я тоді вам скажу, ви нам тут чотири дні розказували, що нема кари ніякої. А я вам посилався на статті закону. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по цій поправці – 1352.

Якщо йде питання про врахування, то повинні розуміти автори законопроекту про те, що входження до наглядової ради, на сьогоднішній день розводить людей, власники, не власники тих підприємств і все інше. І тому писати так безмотивально в законі чи норму виписувати в законопроекті, це по меншій мірі з точки зору процедур і з точки зору механізму законотворення не відповідає реаліям. І тому ми вважаємо, що це потрібно виключити, і що це нічого не дасть, і навіть при застосуванні, тому що не може бути перевірено в установленій процедурою порядку, який є, процедури виписані… ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступна поправка – 1354. Будь ласка, пану Німченку мікрофон. 13:49:57 НІМЧЕНКО В.І. Тепер стосовно партійності. Я хотів би сказати, чому ми просимо його виключити взагалі. Тому що вважаємо це рудиментним органом, який є уповноважений, який за своєю суттю, діяльністю є вредоносним для суспільства, оскільки він діє поза межами Конституції і, навіть більше, всупереч конституційним приписам. Стаття 10, стаття 11 однозначно і безоговорочно захищає права граждан в області використання мови, як державної, так і інших мов. Я хочу ще раз напомнити, не посилайтеся на рішення Конституційного Суду 99-го року, там чітко сказано, що регулюється в питаннях, де працюють державні органи або органи місцевого самоврядування. Почитайте, будь ласка, ви це все бачите… В цій поправці колега Німченко і Шуфрич пропонували забрати норму, яка говорить про те, що уповноважений не може бути членом політичної партії. Це було принципове питання для членів комітету, тому спроба колег Німченка і Шуфрича політизувати цю посаду була нашим комітетом відхилена. Прошу цю поправку не підтримувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися.

знищення цього інституту, щоб ми прибрали контрольний і надзорний орган, який ви створюєте у вигляді секретаріату, у вигляді Уповноваженого із захисту державної мови. Перше про секретаріат. Тут не зазначено, скільки буде працювати людей, тому я переконаний, що знову створюється велика бюрократична машина. Через те, що його функціонал слідкувати не тільки за всіма державними органами, хто, як використовує українську мову, а і за юридичними особами, там далі у вашій статті буде. Ви будете контролювати, наскільки люди вірно використовують українську мову і наскільки вони використовують цей закон. Якщо він буде ухвалений в цій редакції, то відповідно ми отримаємо надзорний, контролюючий орган, який буде наглядати за всіма державними службовцями, а це мільйони людей. Тому я вас прошу схаменіться і подивіться, дійсно, що ви створюєте. Дякую. Будь ласка, коментар голови комітету. його роботу. Структуру секретаріату уповноваженого затверджує уповноважений, це чітко в нас далі сказано, а штатний розпис та кошторис – керівник секретаріату уповноваженого за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування

це адміністративно-репресивний орган. Ще раз настоюю на позиції, що створюється… створюється навмисно, щоб викорінити російську мову і і мови національних меншин – і не більше, і не менше. І не треба прикриватися латентними нормами, які ви закладаєте потихеньку, і тут стверджуєте публічно, що ніякої відповідальності нема. Та у нас є адміністративна відповідальність, яка за своїми санкціями є більш тяжкою, ніж за кримінальні окремі дії. І тому я хотів би, щоб ми все-таки виходили з того, що вся система, вся інституція уповноваженого, включаючи Дякую. Прошу визначатися по цій поправці 1356.

Знову повертаюсь до існування такої інституції, як секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови і самого уповноваженого. Дивіться, щоб не було ні в кого жодних сумнівів, це інституція, яка буде здійснювати державний контроль за застосуванням державної мови не тільки державними і комунальними організаціями, установами і підприємствами, а також громадськими об'єднаннями, політичними партіями, юридичними особами і їхніми посадовими особами. Тобто створюється надструктура в незалежності від форм власності, яка буде контролювати, яким чином використовується українська мова як державна мова в цих організаціях. Враховуючи те, що в цілому в тілі закону дуже багато норм, які мають обов'язковий характер, то створюється надструктура, яка буде не тільки контролювати, але ще має право виписувати протоколи протоколи певні, надавати далі рекомендації і давати висновки навіть іноземним лідерам, які виступають щодо української мови. Тому, шановні автори, прошу вас подивитись на це… Це була поправка народного депутата Луценка, і вона була врахована. Я прошу врахувати її в повному обсязі на вимогу народного депутата Писаренка. Колеги, я прошу "за" голосувати, тому що ця поправка комітетом була підтримана.

я хочу доповісти і довести до вашого відома, що ці всі інституції – мій колега перед цим казав, - що це репресивний орган. І ви подивіться, що це за орган, який створюється уповноваженим на своє бачення. Ну, я вам скажу, Берія відпочиває, НКВД відпочиває. Справа ж в тому, що цей орган сумісно з поліцією буде працювати, і уповноважений, наділений повноваженнями застосовувати санкції, і сам створюючи делікти, які тягнуть відповідальність адміністративну. Це біда, якої ми ще не знали по Кодексу адміністративному України, який був до 1927 року. Візьміть почитайте, ви там побачите, як контролювали… Колеги, прошу визначатися по цій поправці. За-3 Поправка відхиляється. Остання поправка, яку ми зараз розглянемо перед оголошенням мною перерви, 1361 народного депутата Німченка. Будь ласка, шановний…

і запитує народний депутат, то скільки, який кошторис на утримання апарату, секретаріату, ви пишете про штатний розклад, а ви кажете, та десь там небагато. Чи в тім крайку, чи в тім крайку, чи на пригорку – оце так називається на Черкащині те, що ви несете з кафедри як доповідач. Питання структури, штатну чисельність секретаріату, є окрема норма, окреме положення. Почитайте, вивчіть уніфіковані норми, які діють у нас на теренах України. Виключіть, будь ласка. І ми просимо, не смішіть людей, бо буде предметом ревізії. І тоді я думаю, що ви це… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голова комітету наполягає на коментарі. Прошу. Так, я несу з цієї трибуни, шановний колего Німченко, світле, добре, вічне і любов до української мови, яку я хочу привити вам, щоб ви так сильно з нею не боролися. Очевидно, я вже давав відповідь на це запитання, що Кабінет Міністрів після того, як ми приймемо цей закон, а ми його приймемо, як би ви не сумнівалися, визначить кошторис і бюджет, який потрібно буде внести в бюджет наступного року, коли… після того, як закон буде прийнято. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по поправці 1361. Прошу визначатися. Поправка відхиляється. Шановні колеги, відповідно до Регламенту роботи Верховної Ради України, я оголошую перерву до 16 години. І нагадую всім вам, що о 16 годині ми продовжимо з вами роботу над законопроектом про функціонування… про особливості функціонування української мови як державної, і розпочнемо поправки номер 1362 народних депутатів Німченка і Шуфрича. Прошу всіх повертатися о 16 годині до сесійної зали і продовжимо нашу роботу. Дякую.